Колеги, займаємо робочі місця.

Отже, колеги, прошу включити систему "Рада" і прошу зареєструватись. Реєструємось.

Володимира Мироновича Соляра, сотника 18 сотні, керівника розвідувального підрозділу батальйону "Айдар". Привітаємо, друже "Стріла", з Днем народження. І нагадую, що сьогодні у нас 30 хвилин на виступи від народних депутатів. Не від фракцій, а від народних депутатів. І тому прошу кожного, хто має намір взяти участь в обговоренні, провести запис. Прошу записатися. Будь ласка.

Отже, до виступу запрошується Семенуха Роман Сергійович. І він передає відповідальне слово Олені Бабак. Будь ласка. Шановні українці, шановні народні депутати, кожен із нас знає про грандіозні реформи ринку електроенергетики, ринку природного газу. Але сьогодні стоїмо тут блокуємо трибуну для того, щоб все ж таки люди відчули, що вони захищені державою, парламентом від всіх цих реформ належним чином. І, на жаль, ми з вами постійно говоримо з ефірів про те, як важливо мати збалансовані підходи по утепленню, по лічильниках, і тоді лише доводити ціни до ринкових. де наш уряд сьогодні, де сьогодні представники всіх органів влади по промоції, по просуванню роботи надзвичайно важливого фонду енергоефективності, в який, шановні колеги, бюджетом передбачено фінансування і наповнення цього фонду в розмірі 3,2 мільярда гривень? Але скажіть, будь ласка, в якому дворі, в якому місті люди знають, що їм треба зробити для того, щоби скористатися цим величезним ресурсом Державного бюджету України і забезпечити утеплення своїх будинків. Де, скажіть, будь ласка, порядок компенсації вартості встановлення лічильників газу, який уряд рік вже не спромігся довести до людей і поставив людей в заручники від скажених нормативів споживання газу, і розповідає: та ви не платіть те, що суди там встановили для облгазів? Але де уряд з системою захисту громадянина в умовах серйозних реформ енергетичного сектору? Де уряд, який лобіював би і розвиток інших галузей життєзабезпечення держави? Це системи теплопостачання, системи водопостачання. Одеса вчора була півдня без води. Чому? І всі запитують: а що можна було зробити? А можна було зробити хоча би 200 мільйонів гривень на програму "Питна вода України". Але куди пішли гроші? Гроші пішли на спортивні майданчики в передвиборчий рік для політичної корупції для мажоритарних депутатів. Шановні колеги, допоки держава, допоки парламент не буде дивитись на те, що всі реформи повинні супроводжуватись належним захистом кожного громадянина України в його балансі, ну в повному балансі інтересів (і вода, і тепло, і електрика, і газ, і лічильник, і лічильник, і утеплення), допоки ми не можемо говорити про економічні реформи в енергетичній галузі. Тому "Об'єднання "Самопоміч" сьогодні вимагає від уряду негайного інформування населення по використанню коштів Фонду енергоефективності, негайного, державної програми, встановлення індивідуальних… І фінансування, повноцінного, різниці в тарифах для підприємств водо-, теплопостачання для того, щоби не перекладати на місцеві бюджети і на громадян України всіх наслідків реформ енергетичної галузі. Прошу передати слово Тетеруку Андрію. Шановний пане головуючий! Шановні колеги народні депутати! Шановний український народе! Україна весь час свого існування боронила свою історію, землю в боротьбі проти Російської Федерації, Федерації, Росії, Московського царства. І Росія споконвічно була ворогом для нашого українського народу. Всі самі криваві і жорстокі сторінки нашої історії були пов'язані з тим, що саме зрада призводила до того, що гинули найкращі сини і доньки українського народу. І сьогодні, виборюючи своє майбутнє, ми маємо пам'ятати, як це було в минулому. Пам'ятати Батуринську трагедію, коли сміливе українське військо боронило фортецю, але за якусь грамоту російського царя такий собі зрадник Іван Ніс показав, куди пройти московському війську, і було знищено всіх мешканців Батурина – від немовлят до дідів, від жінок до славетних воїнів. І такі зрадники продовжують бути основною силою Московського царства і сьогодні. Ми успішно чинимо спротив на фронті. Але чи готові ми так само успішно боронити нашу країну всередині? Чи готові ми давати відсіч всім тим зрадникам, які працюють зараз на московського того Чи готові ми визнавати, що такі собі куми Путіна зараз готують реванш, зараз готують інформаційний простір для того, щоби розчленувати нашу країну, для того, щоби дозволяти собі вголос заяви про те, що Донбас має право собі на автономію, на парламент, на те, що ми маємо зараз іти і домовлятись з вбивцями, з терористами, ляльководами, які керують тими вбивцями? Це неприпустимо. І я дуже хочу, щоби та ініціатива "Народного фронту" створити тимчасову комісію розслідування втручання Російської Федерації у вибори України була реалізована в цьому парламенті. Щоби ми всі об'єднались проти внутрішнього ворога, який працює на Російську Федерацію, щоби ми пам'ятали, що таких зрадників ми маємо зневажати, вони мають стати токсичними для кожного українського політика, для кожного українського громадянина. І тим, хто не вірить, що кум Путіна піде під арешт, я вам хочу сказати, що навіть великого слона їдять маленькими шматочками. Ми маємо робити свою роботу чітко і незупинно. А саме головне, що ми маємо всі розуміти: кум Путіна Медведчук… Дякую вам. Мепарішвілі передає слово для виступу Максиму Бурбаку. Будь ласка. Шановні народні депутати! Сьогодні на мітинг збираються ветерани АТО, які одночасно є внутрішньо переміщеними особами або, як коротко вони себе називають, АТО-ВПО. Вимоги цих людей дуже прості. Вони хочуть жити на території України у власних домівках, і вони на це заслуговують. Кожен з них боровся проти російського агресора на сході, боровся за Україну і за своє майбутнє в незалежній Україні. Після служби їм немає куди повертатися, адже їхні будинки і їхні помешкання лишилися на окупованих територіях. У 2017 році, завдячуючи моїй ініціативі та наполяганню нашого Комітету у справах ветеранів та людей з інвалідністю, вперше в законодавстві України з'явився термін "учасники АТО, ВПО". І, завдячуючи нашій з вами роботі, в бюджеті на 18-й рік початково було виділено 25 мільйонів гривень на закупівлю житла для цієї категорії населення. Після першого півріччя сума видатків було збільшено, і за 2018 рік за цією бюджетною програмою було виплачено 41,7 мільйонів Як результат, у 18-му році 54 учасники АТО з числа внутрішньо переміщених осіб змогли купити собі житло, розпочати нове життя. Багато з них говорять, що, отримавши своє житло, вони отримали новий сенс жити і працювати. На сьогодні в Україні зареєстровано майже 3,5 тисячі учасників АТО, ВПО. З них на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування на першочергове отримання житла 1 тисяча 700 людей. Разом з Ніколаєм Грековим ми об'їхали всю Україну, поговорили з головами облдержадміністрацій, ми зустрічалися з органами місцевого самоврядування для того, щоб вони запускали місцеві програми для закупівлі квартир учасникам АТО, ВПО. Бюджетом цього року на програму "компенсація житла" для них виділено лише 25 мільйонів гривень. Цього недостатньо. Мною було ініційовано збільшення фінансування по цій програмі на суму 200 мільйонів Розумію, що бюджет повинен бути збалансований. Розумію, що є інші видатки, які треба передбачити в бюджеті. Але я переконаний, що цією каденцією парламенту, ми повинні вирішити питання забезпечення житлом учасників АТО, ВПО. Це наш з вами обов'язок цього парламенту і цього уряду дати цим людям новий стимул до життя в Україні. Тому ми звертаємося до уряду переглянути суму за результатами першого півріччя і збільшити фінансування на потреби АТО, ВПО 200 мільйонів гривень. Ми повинні платити борги нашим захисникам нашої України. Дякую. Слава Україні!

Слава Ісусу Христу! Шановні кандидати в Президенти чи керівники політичної партії з так званої "опозиції" або недоопозиції, які є в опозиції до проєвропейської влади. Очевидно, дуже багато критики говорять по питанню ціни на газ. Чи міг би бути газ у два рази дешевший? Мабуть, так, якби у 2009 році не підписали з Кремлем угоду про підвищення ціни втричі і з МВФ Меморандум про поступове підвищення до ринкової ціни у 2009 році, будучи на посаді Прем'єра. Чи могли б належним чином утримуватись бюджетні установи освіти, медицини, культури, якби не розкрадалися тих або дерибанились 55 мільярдів зовнішніх кредитів урядом Тимошенко і Азарова? Чи мали зарплати бюджетники вдвічі більші, і в тому числі і пенсіонери на даний час, якби зараз в бюджеті України ми не витрачали більше 400 мільярдів гривень на обслуговування зовнішніх боргів, які брали уряди Тимошенко і Азарова? Чи могла бути зараз війна, якби деякі партії так звані "миру" і "не миру" не привели б до влади Януковича і не закликали би, щоб Путін прийшов? Чи Путін намагався і напав би на Україну, якби наша армія була боєздатна, не була розграбована, роздерибанена, розпродана зброя протягом 2005-2013 років? І чи могли б ми відбудовувати свою країну набагато швидше, якби зараз не витрачали мільярди на те, що могли би позбутися? Президент України Петро Порошенко офіційно створив свій бізнес і передав у зовнішнє управління… і передав у зовнішнє управління, як це робить, наприклад, президент Трамп і інші президенти. Але поряд з тим він дав кошти на утримання армії більше 500 мільйонів на закупівлю снайперських комплексів, він закупляє квартири для загиблих воїнів та їх сімей. Але питання: він заслужив саме повагу від воїнів… ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дуже прошу залу дати можливість виступаючому без перекрикувань висловлювати свою позицію. (Шум у залі) Будь ласка, хвилину! Шановні народні депутати! Будь ласка, Барні додати одну хвилину, а тих, хто перекрикує, прошу не забирати час. Парубій сказав, я звертаю увагу всіх присутніх: зараз ми маємо виступи народних депутатів України. Верховна Рада України – це місце для дискусій, і під час виступів кожен кожен має право висловити свою політичну позицію. Під час обговорення законопроектів згідно Регламенту треба виступати про законопроекти і поправки, а не політичні гасла. Будь ласка, пану Барна – одна хвилина, прошу. Додати ще, додати. І саме цим Президент Порошенко заслужив повагу від цих військових, а не купляє їх на псевдо… псевдоповагу, як деякі керівники на своїх з'їздах. Вищою мірою цинізму є те, що люди, які обкрадали країну, які є безхатченки, подають декларації: без кола і двора, їздять з охороною кортежами, кортежами, здійснюють вояжі і фінансують мільярди в свої проекти партійні, і виставляють біг-борди. Питання: звідки беруть гроші. Або накрали, або фінансуються з Кремля. І тому зараз нам всім, як ніколи, потрібно зробити... Далеко не з депутатської зарплати. Коли людина-повія – це проблема родини, коли політик-повія – це є проблема безпосередньо держави. Але коли український політик є кремлівською повією, то це є питання безпеки нашої держави, загроза існування нашої держави. Слава Україні! Смерть ворогам! Шановні колеги, я дуже прошу всіх заспокоїтися. Перше. Я дуже прошу всіх загадати парламентську лексику, забути ті слова, які навряд чи є парламентською лексикою. (Шум в залі) Я не Іра, а головуюча зараз на сьогоднішньому засіданні. Наступний виступаючий, будь ласка, народний депутат Сергій Соболєв від партії "Батьківщина" і фракції "Батьківщина". Колеги, я дуже прошу шанувати один одного. Ми маємо гідно дійти з вами до виборів.

коли "кремлівську повію", яка імітує звільнення українських заручників, а ми їх отримуємо все більше і більше кожен місяць, чергові українські патріоти завдяки цій "кремлівській повії", яку призначив Петро Порошенко для ведення переговорів по звільненню заручників, далі сидить на своїй посаді, коли Генеральний прокурор імітує відкриття кримінальних справ після 4,5 років роботи цієї "кремлівської повії" в мінській групі, мені стає страшно – куди котиться країна. Але я зараз не про це. Ключове питання: чому далі, відкриваючи порядок денний, всі, хто розуміють, що ключове питання – це те, що відбувається сьогодні на газовому ринку – не вноситься в порядок денний? Я знаходжу ще один аргумент. Коли в умовах війни Президент держави за 300 мільйонів доларів продає свій бізнес своєму партнеру, якому рівно через місяць дають право експортувати український газ за кордон лише йому і лише його структурі дають право експортувати український газ за кордон, той газ, який розвідує українська державна компанія "Укргазвидобування", витрачаючи мільярди гривень на це, а експортує цей газ в умовах війни, в умовах нестачі газу партнер, який купує у Президента бізнес, у мене ніяких питань немає. Чим це відрізняється від того, що робив Сталін в роки Голодомору, коли останнє відбирали у селян, забравши у них право навіть мати паспорти, фактично обрікши їх на голод? Те саме сьогодні роблять з мільйонами українців, давши право вивозити український газ за кордон. Я думаю, саме тому ви не ставите ці питання в порядок денний, бо ці факти роблять можливим накінець-то дати ключову відповідь: хто підіграє Москві, і хто дозволяє вивозити український газ за кордон. Це Петро Олексійович Порошенко. І це прізвище буде завжди називатися до тих пір, поки ми не будемо мати право розслідувати всі ці факти, в тому числі тут в парламенті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я, дійсно, до всіх фракцій звертаюся і всіх депутатів всіх фракцій. Давайте ми гідно проведемо ці два місці виборчої кампанії і утримаємося від використання нецензурної або образливої лексики. Дуже дякую. Будь ласка, наступний виступ. Народний депутат позафракційний Сергій Мельничук. Прошу вас. Почну свій виступ із власно написаного вірша: "Гучні заяви, з'їзди, пафос – хто яскравіше сам себе превознесе. А десь на сході у тіснім окопі солдат додому есемеску перешле. Розкаже, як вже п'ятий рік воює, про хлопців вспомнить і сестер. У відповідь отримає про наболіле: хто вижив і хто з голоду не вмер. Всі показати, хто і чого варті, точніше, вартісні бігборди і Балі. Це просто очумілих танці, коли десь плачуть діти бідняків малі. Коли старий не доїдає, а воїн нас від ворога спаса, влаштовує такі бенкети лиш може оголтіла босота. Вона накрала купу грошей у підприємця, у простого трударя, а може, взяла передплату у ворога для бунтаря? Пройде час пишностей, настане час рішучих, всіх тих, хто неньку не продав. Ми лиш побачимо щурів бігущих і куди хто десь п'яти накивав". Я до чого цей вірш? Сьогодні зранку вже вісім чоловік подзвонило, більше половини просять кошти на лікування дітей, престарілих, кошти на виживання. У людей скоро обірветься терпець, і хтось на цих виборах може скористатися даною ситуацією. Є передумови того, що одна з політичних сил захоче саме на фініші виборчої кампанії знову піти на кров, знову підняти людей і скористатися саме тим, що була, яка створена ситуація в країні. Зробити безлад у країні, розколоти країну. Я попереджаю і попереджають ті хлопці, які не ходять на мітинги. Вони тихенько сидять і роблять свою справу, працюють, але вони попереджають, що: "Ми вийдемо, і тій тварині, яка захоче на крові прийти до влади, покажемо те, що ми не зробили в 14-му році". Дякую. Ще раз все-таки прошу утримуватися від грубих слів. І наступний виступ, будь ласка, шановний наш колега народний депутат Абдуллін. Він передає слово своєму колезі Крульку і навіть не буде його перебивати. Будь ласка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". В цій сесійній залі дуже часто люблять згадувати тему газу. Але в мене є одне запитання. А чи не про цей скраплений газ, який продається з Росії кумом Путіна разом з діючим Президентом, нещодавно говорив наш колега у своєму розслідуванні Сергій Лещенко? Чи не про цю схему, яка сьогодні робиться на війні, коли прикриваються тисячами українських воїнів, які захищають на сході України нашу державу від російського окупанта, і на цій крові робиться багатомільйонний бізнес, зокрема на скрапленому газі, зокрема із кумом Путіна? Ось про це треба сьогодні говорити. І кожному українському виборцю, який буде вирішувати для себе, який вибір робити 31 березня, треба пам'ятати, що найстрашніший бізнес – це той бізнес, коли він робиться на війні шляхом крові українських солдатів. І знаєте, коли ми сьогодні говоримо, в яку жахливу бідність кинули українських громадян через нереальні, в 12 разів завищені тарифи на газ і комунальні платежі на населення, так знайте, українські громадяни, що саме цими грошима, які через облгази приватні, частина яких знаходиться у власності російських олігархів, через корумпований "Нафтогаз" ці гроші хочуть вам роздати через план із масового підкупу виборців, який зараз готується. І саме тому Юлія Тимошенко на Погоджувальній раді заявила, що вона звернулася до Національної поліції з заявою про злочин стосовно масового підкупу виборців, який готується на 31 березня. І схема цього підкупу відома, і картки, на які будуть перераховуватися по тисячі гривень, відомі. І ми вимагаємо, щоби правоохоронні органи поставили край, бо спочатку довели виборців, українців до жахливої бідності, мільйони українців змусили виїхати за кордон. Середній клас фактично зруйнували і знищили. І ті, хто має прийти на вибори, не мають цієї можливості і на цьому фоні намагатимуться за тисячу гривень купити голос українця для того, щоби сфальсифікувати вибори і далі залишити цей режим, який буде робити бізнес на крові, в тому числі бізнес на російському газі, який через прокладки доставляється в Україну, цьому треба покласти край. І те, що Юлія Тимошенко намагається зупинити грабунок українського народу, я вважаю, що ми повинні не просто це підтримати, а показати це на виборах 31 березня. Тому "Батьківщина" вимагає зупинити підкуп і зупинити грабунок українців через тарифи і через... Будь ласка, наступний виступ... Ми ж нікому не додавали слово. 15 секунд, будь ласка. КРУЛЬКО І.І. фракція "Батьківщина" вимагає зупинити бізнес на війні, зупинити газові схеми, які відбуваються з кумом Путіна. Зупинити прокладки, які створенні, зокрема в Словаччині. Дякуємо за ваш виступ. І, будь ласка, наступний виступ – народний депутат Іван Савка. Прошу. 10:28:44 САВКА І.І. Слава Україні! Дякую, пані головуюча. Я попрошу передати слово пану Миколі Княжицькому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, мікрофон Миколі Княжицькому увімкніть. Дякую. Шановні колеги, ну, ви бачите, що ми зайшли в передвиборну кампанію. І я, коли слухаю всі ці виступи, очевидно, дуже переживаю, бо за період, який минув після Майдану, нам все ж таки попри величезну кількість проблем вдалося дуже багато зробити. Я дивлюся на галузь, якою я займаюся, ми, справді, відродили українське кіно. Ми, справді, змінили керівний склад в багатьох закладах культури, прийшли молоді сильні люди. Ми створили інститут книги. Ми зробили надзвичайно багато. Нам треба зробити ще декілька важливих кроків. Один з них, за який я надзвичайно переживаю, - це прийняття Закону про застосування української мови як державної. Це наша відповідальність. І незалежно від результату виборів, якщо ми в цьому складі цього не зробимо, а нам ще комусь займатися політикою, жити далі, то в наступному це буде зробити надзвичайно складно. Бо коли дивишся на цей вир емоцій не завжди чесних, не завжди справедливих і не завжди конструктивних, коли розумієш, яким буде наступний парламент, то часом боїшся,

окрім створення таких центрів, ще і відтермінування дуже багатьох дій, тому що, якщо ми приймемо цей закон, це не означає, що вже завтра українське телебачення на 100 відсотків чи радіо стане україномовним, або газети в Україні почнуть видаватися лише українською мовою. Ні, звичайно, закон дбатиме про права національних меншин, але ми маємо зробити все, що за 5 і за 10 років наша країна нічим не відрізнялася від будь-якої сусідньої країни – від Польщі, від Угорщини, від Франції, від Німеччини, де їхня мова є основою їхньої самобутності, їхньої культури, основою самосвідомості. Тому я закликаю всіх припинити будь-які фальсифікації і провокації, які лунають зараз в пресі для того, щоб зірвати прийняття цього закону, об'єднатися і запевнити вас, що всім фракціям, які мають кандидатів в Президенти, цей закон допоможе, де б ви не хотіли зібрати голоси – на заході чи на сході, тому що ми зробили абсолютно європейський закон, і це наша велика політична відповідальність прийняти звертаюся до депутатів з коаліції. Послухайте, до чого призвела ваша кадрова бездіяльність.

надзвичайний стан. Чехія: 207 випадків, об'явлено надзвичайний стан. В самій Празі 103 випадки кору, об'явлена епідемія. Що ми маємо в Україні третій рік поспіль? 71,5 тисячі випадків захворювань на кір, 29 смертей. У нас епідемії немає. Про це заявила людина, т.в.о. міністра, яку ви третій рік поспіль не вносите в сесійний зал для її затвердження на посаду міністра. Це офіційна статистика. Чому говорю, офіційна? Тому що 9 січня в Одесі у віці 17 років померла молода дівчина від кору. Під тиском батьки зняли свою публікацію з Фейсбуку. Хоча лікарня підтверджує. Тобто в офіційній статистиці є набагато щось інакше. І нічого не оголошується. Чому це так є? Ми звернулися в Раду національної безпеки. Почався футбол. Нам повинні подати відповідні рішення Кабінет Міністрів. А Кабінету Міністрів формує всі документи Міністерство охорони здоров'я. А в Міністерстві охорони здоров'я за це все відповідає Головний державний санітарний лікар. А це ви, ваша коаліція з вашим урядом знищили санепідслужбу. Сьогодні Головного державного санітарного лікаря немає. Немає кому об'явити епідемію. На сьогоднішній день це все повинна робити Супрун. Супрун говорить, що сьогодні кору немає епідемії. Якщо ви хочете почитати, що таке епідемія, ви відкрийте словник юридичних термінів Верховної Ради, де написано, що таке епідемія, і будете знати що приймати. А тим часом я вам скажу, що ваш уряд, ваш уряд, за який коаліція голосувала, прийняли відповідну Постанову про Державну комісію з питань техногенної екологічної безпеки, основним завданням якої є нагляд за санепідрежимом. Головою є Гройсман. Ви всі, ваше шулерство буде мати кінець. Ви всі понесете відповідальність. І вас чекає доля, як сказав Лінчевський: "Вони всі помруть, без варіантів". Тільки я говорю про смерть політичну вашу. Вам всім туди дорога. А тим часом ми звертаємося до правоохоронних органів. Проведіть розслідування, хто є винний в епідемії, хто є винний в цій всій ситуації. І притягнути до кримінальної відповідальності винних… 15 секунд завершити. ШУРМА І.М. А попри те все вчора на засіданні Комітету з питань охорони здоров'я робота міністерства і її штабу оперативного по ліквідації наслідків кору визнана незадовільною. А ви далі захищайте, захищайте, ви дозахищаєтесь… Дякуємо. І народний депутат Купрієнко передає слово своєму колезі Галасюку. Тому замість Купрієнка виступатиме народний депутат Галасюк. Будь ласка, 3 хвилини. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Економічно необґрунтоване, штучне підвищення ціни на газ для населення під диктовку МВФ і підняття комунальних тарифів, це викликало соціальний шок. І причому, це шок без терапії. Газ українського видобутку, якщо порахувати його собівартість, транспортування, всі витрати, податки, інвестиційну складову, рентабельність, коштує в рази дешевше імпортного. Прирівнювати його ціну до рівня європейського - це є злочин проти українського народу, і це є величезна економічна помилка. Адже в Україні далеко не європейські зарплати. Подивіться на Польщу, мінімальна заробітна платня 520 євро, в 4 рази більше, ніж в Україні. Подивіться на Німеччину, до ціни якої прирівнюють український газ. Там заробітна платня мінімальна в 12 разів більша, ніж в Україні 1600 євро. А в Україні пенсіонерам, які отримують 3 тисячі гривень пенсії, виставляють платіжки тільки за опалення 4 тисячі 200 гривень і дають субсидію 400 гривень. Уявіть собі! Тобто немає фізичної можливості сплачувати комуналку взагалі, не те, що харчуватись, не те, що ліки купувати. Якщо діти не допомагають, просто немає в людей можливості виживати. Наш лідер Олег Ляшко відвідує людей по всій Україні, така ситуація, на жаль, є не виключенням. На жаль, це є сьогодні правилом, і це робить влада, тому що не для людей економічну політику проводять, а для Міжнародного валютного фонду. Результатом такої політики стало те, що сьогодні борги за комуналку в країні сягнули майже 60 мільярдів гривень. 60 мільярдів гривень, ви тільки вдумайтесь, ще рік тому ця заборгованість була 32 мільярди, тобто вдвічі менша це катастрофа. І причому це вирок економічній і соціальній політиці нинішньої влади, яка проводиться під диктовку Міжнародного валютного фонду. Команда Радикальної партії, наш лідер Олег Ляшко пропонують абсолютно іншу політику. Тому сьогодні і до прийняття рішення по газу ми блокуємо парламентську Ми вимагаємо прийняття нашої газової постанови, скасування штучного підвищення ціни на газ для населення. Ми вимагаємо відставки голови "Нафтогазу" Коболєва, який отримує в місяць заробітну платню 3 мільйони гривень. Ви вдумайтесь, викладач отримує в університеті 7 тисяч гривень, а Коболєв - 3 мільйони. Повернути до бюджету той мільярд гривень, який він виписав собі пенсій і своїм поплічникам. В якій країні ми взагалі живемо, де таке можливо, в якій цивілізованій країні? Де бабуся не може заплатити комуналку, а голова "Нафтогазу" 3 мільйони гривень пенсій… зарплати має. Третє. Мораторій на необґрунтоване підвищення комунальних тарифів. Четверте… Веде 10 секунд, завершіть. ГАЛАСЮК В.В. Четверте. Масштабна енергомодернізація, згідно закону, який ми з Олегом Ляшком внесли до парламенту. І, нарешті, купівля українського газу і вугілля, роботу українським шахтарям і українським… Дякую. Отже, виступи від народних депутатів завершені, але в президію надійшло дві заяви на перерву, яку готові замінити на виступи. Перша з них від "Блоку Петра Порошенка" і "Волі народу". І до слова запрошується голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов. Будь ласка, 3 хвилини. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Шановні українці! Завтра Верховна Ради України має прийняти історичне рішення: остаточно ухвалити ініційовані Президентом України Петром Порошенком зміни до Конституції щодо набуття Україною повноправного членства в НАТО та Європейському Союзі. Рішення українського парламенту про зміни до Основного закону забезпечать незворотність шляху розвитку України до демократичної співдружності розвинутих країн світу. За роки з часів Революції Гідності Україна стала повністю самостійним суб'єктом міжнародної політики. До того часу питання зовнішньополітичного курсу України корегувалося під пильним наглядом, а часом і контролем Москви. Навіть наші західні партнери при налагоджені співпраці з нами оглядалися на нашого північного сусіда. За останні 5 років ми кардинально змінили цю ситуацію і змусили світ сприймати Україну як велику і сильну державу в центрі Європи. Завдяки здобуткам дипломатичного корпусу на чолі з Президентом України Петром Порошенком з вибором українського народу рахується весь світ, і весь світ переконався: ми обрали шлях євроатлантичної інтеграції України і при потребі будемо силою його відстоювати. Ми зобов'язані це робити. Заради героїв Небесної Сотні, заради наших воїнів, які віддали своє життя за наше європейське майбутнє. Суспільство об'єднується довкола ідеї майбутнього членства в ЄС та в Північноатлантичному альянсі. Яскравим доказом цього стала всеукраїнська акція збору підписів під зверненням до депутатів Верховної Ради із закликом підтримати ініційовані главою держави Петром Порошенком зміни до Конституції. До збору підписів долучилися волонтери й активісти з абсолютно різних громадських організацій та політичних партій, відомі громадські та політичні діячі. За короткий проміжок часу вдалося зібрати понад мільйон підписів українців, що свідчить про рішучість суспільства у питанні захисту зовнішньополітичного курсу держави. Хочу, щоби парламентарі побачили ці підписи, усвідомили всю відповідальність перед своїми виборцями, перед майбутнім України і майбутнім наших дітей. Остаточна підтримка змін до Конституції – це не пуста формальність, як намагаються нам нав'язати приховані і явні проросійські сили в українському політикумі. Подібний досвід конституційного закріплення зовнішньополітичного курсу використовували Балтійські країни напередодні вступу до альянсу, Румунія, Чорногорія вносили такі зміни до своїх конституцій для здобуття членства в ЄС. Всі ці держави визнають історичну роль конституційних змін для подальшої євроінтеграції. Історичне значення завтрашнього голосування для долі України мусять усвідомити і депутати Верховної Ради. Саме до вас звернулися українці. Від імені фракції партії "Блок Петра Порошенка" я хочу щиро подякувати активістам та волонтерам, частина з яких присутня сьогодні у сесійній залі і які своєю самовідданою активністю довели: саме український народ є господарем у власній державі і саме він буде обирати своє майбутнє. І, шановні колеги… Андрій Володимирович, можна додати 30 секунд? 30 секунд. ГЕРАСИМОВ А.В. І, шановні колеги, в перерві о 12 годині ви зможете побачити ці підписи в кулуарах Верховної Ради і поспілкуватися з частиною команди, яка організовувала цю всеукраїнську акцію. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую. Наступна, заява від фракцій "Батьківщини" і "Самопоміч". І слово для виступу надається Чумаку. Будь ласка. Доброго дня, шановні українці! Віктор Чумак, 214 округ, Київщина, Громадянський рух "Хвиля", політична партія. Зараз почалася, розпочалася виборча кампанія, і кожного дня на ваші голови виливається купа маніпуляцій і бруду. Іноді ви бачите в Інтернеті з'являються якісь записи, якісь, в тому числі іноді і записи Президента, іноді це відео, іноді це аудіозаписи, аудіовізуальні. Ніхто ніколи не задавався питаннями, звідки вони беруться. Хто може знімати таку інформацію, і хто може розповсюджувати таку інформацію в країні? Як на мене, приватні структури мають досить обмежені можливості, щодо розповсюдження і зйому такої інформації, а от державні мають її завжди. Я хотів би звернутися до штабів всіх кандидатів в Президенти, ну, за виключенням діючого кандидата в Президенти, тому що його охороняє ціла купа спеціальних служб, які перевіряють все, що є навколо нього, перевірити уважно все, що є навколо вас. Я хочу показати журналістам на камери, не знаю, хто зараз буде дивитися, оці 5 пристроїв, які були знайдені в штабі кандидата в Президенти Анатолія Степановича Гриценка. запускають... які запускають відео або аудіо-запис всіх пристроїв, що можуть бути в цьому приміщенні. В мене величезний сумнів в те, що це може поставити якась приватна правоохоронна структура. Я думаю, що без втручання держави тут не обійшлося. Але до кого звертатися? До Генерального прокурора? До керівника Служби безпеки України, який прослуховує тут практично всіх депутатів? Або Генеральний прокурор, який розказує дивні речі, я завжди говорив Генеральному прокурору, коли він тут сидів ще в залі, що дивіться, Юрій Віталійович, коли щось говориш завжди можна вийти на самого себе. І коли я чую про те, що відбувалися якісь величезні розкрадання армії в 2004 і 2005 році. Я хочу звернутися до тих урядовців, які сидять тут в залі: до Бориса Івановича Тарасюка… Я не знаю, хто тут ще в нас сидять, хто були міністрами, які вам скажуть, що всі рішення по відчуженню техніки і майна Міністерства оборони приймаються Кабінетом Міністрів. Кабінетом Міністрів! А Юрій Віталійович тоді сидів, сидів і був керівником Міністерства внутрішніх справ. Чого ж нічого не зробив? Ще хочу нагадати, що саме в ті часи керівником, вірніше секретарем Ради національної безпеки, який забезпечував обороноздатність країни, був Петро Олексійович Порошенко. Більше того, Олександр Валентинович Турчинов був керівником Служби безпеки України. То може давайте порушимо кримінальну справу проти тих керівників, на яких була величезна відповідальність за обороноздатність країни. Юрій Віталійович, завжди вийдете самі на себе. Ви – один із чинних членів того самого мафіозного угрупування. Дякую всім вам. І колеги, заключна заява від двох фракцій, від фракції "Опозиційного блоку" і групи "Відродження". І слово для виступу надається Долженкову. Будь ласка, включіть мікрофон. Дякую. Олександр Долженков, "Опозиційний блок". Шановні громадяни України! Зараз відбувається не розгляд конкретних питань, а висловлювання своїх політичних позицій. Парламент – це місце для дискусій, і це справді. Але коли ти є свідком того, що постійно дискусії, суть яких полягає в тому, що йде переливання з пустого в порожнє відбувається, тоді вже просто крик душі виривається і хочеться донести до вас про те, що влада забула про вас, громадяни України. Ця влада і ця коаліція вони намагаються відволікти вашу увагу питаннями мови, віри, армії. Завтра вони будуть намагатися відволікти вашу увагу питанням стратегічного курсу щодо повноправного членства в Європейський Союз та НАТО. Це пусті обіцянки, вони не зможуть реалізувати ці обіцянки. І найгірше те, що вони, і найцинічніше те, що вони свідомо це усвідомлюють, цього не буде. Повноправне членство в Європейському Союзі не обмежується лише правками щодо розділів повноваження Верховної Ради, Президента, щодо внесення змін до Преамбули, необхідно внести зміни щодо делегування Україною частини своїх суверенних повноважень. І про це говорять європейці. Це щодо коментаря відносно того, що ці зміни будуть наповнені реальним змістом. Тобто влада живе в такій, знаєте, паралельній реальності: вона живе своїм життям, українські громадяни не живуть, а виживають. Чому зараз не говорять про те, що необхідно негайно внести зміни до бюджету поточного року щодо списання або реструктуризації 50-мільярдної 50-мільярдної заборгованості населення України щодо сплати за житлово-комунальні послуги? Ви лише вдумайтесь, в грудні 2018 року заборгованість була збільшена на 7 мільярдів гривень, а нам говорять зараз про якісь європейські стандарти життя. Та це ж пусті слова, коли ви говорите про європейськість, з одного боку, і не хочете помічати нагальних, насущних питань, які існують серед громадян. Адже ця проблема стосується кожного громадянина. "Опозиційний блок" наполягає на тому, щоб зараз розглядали наші законодавчі ініціативи, пов'язані зі списанням, з реструктуризацією заборгованості населення щодо сплати за житлово-комунальні послуги. 50 мільярдів гривень – це катастрофічна для бюджету сума. Але ці проблеми ми не маємо, ви не маєте морального права перекладати на простих громадян. Також "Опозиційний блок" наполягає на тому… …щоб та здирницька політика держави, яка, з одного боку, направлена на встановлення великих тарифів, а, з іншого боку, на встановлення пені. Не може населення платити пені в тих умовах, коли є така велика заборгованість. Тому питання пені та заборгованості потрібно вирішувати негайно. і ми переходимо до першого питання порядку денного. Це проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату" (9129). я ставлю на голосування пропозицію розгляду її за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. За-63 Рішення не прийнято. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань екологічної політики Рибака Івана Петровича. Будь ласка, пане Іван. 10:50:28 РИБАК І.П. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Будемо намагатися бути лаконічним аби зекономити час, бо у нас в порядку денному ще багато важливих законопроектів на сьогоднішній день на розгляді. На ваш розгляд пропонується внесений Комітетом з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату" за реєстраційним номером 9129. В запропонованих Рекомендаціях парламентських слухань систематизовані та враховані пропозиції народних депутатів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, наукових установ та громадських організацій, які були висловлені 4 липня 2018 року на цих парламентських слуханнях. Основні рекомендації стосуються наступних питань: прискорення подання до Верховної Ради України законопроектів щодо зміни клімату; розроблення національного плану з адаптації до зміни клімату; забезпечення участі представників України, фахівців у всіх міжнародних заходах та переговорному процесі з питань зміни клімату; прийняття програми щодо збільшення лісистості території України; плану заходів із розвитку заповідної справи; плану дій з охорони навколишнього природного середовища до 2020 року; науково-технічної програми у сфері зміни клімату; удосконалення вуглецевого оподаткування; створення екологічного фонду; удосконалення переліку природоохоронних заходів; започаткування регіональних кліматичних ініціатив. А також економічного і наукового обґрунтування національно визначеного внеску України відповідно до потреб і пріоритетів України; необхідності підвищення добробуту жителів України з урахуванням досягнутих показників у попередні роки; врахування інтересів збереження довкілля та запобігання антропогенним змінам клімату як обов'язкової складової під час розроблення та ухвалення актів законодавства. На сьогоднішній день на виконання Постанови Верховної Ради України про проведення зазначених парламентських слухань видавництвом Верховної Ради України видані їх матеріали, підготовлені в нашому комітеті. Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи пропонує Верховній Раді України проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату" прийняти в цілому. Прошу підтримати відповідний проект Постанови Верховної Ради України за реєстраційним номером 9129. Шановні колеги, це дійсно важливий документ, над яким ми працювали протягом останніх півтора року. І дуже шкода, що зараз у парламентській залі настільки мало людей, які також хотіли би підтримати цей документ. Тому давайте обговоримо і запросимо всіх наших колег зараз до зали і підтримаємо позитивним голосуванням дану постанову. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 3 хвилини, запитання до доповідача. Прошу провести запис, хто має намір поставити запитання доповідачу. Єднак Остап, будь ласка. а фактично зміни клімату, вони є неминучі, і воно заторкне, зокрема і українську економіку, і сільське господарство, і лісове господарство. Після проведення цих слухань і після поточних обговорень в парламенті, як ви вважаєте, чи усвідомлюють українські політичні еліти, керівництво держави важливість цього питання? І, я думаю, сьогоднішнє голосування буде таким зрізом розуміння проблематики і готовності до прийняття важливих рішень. І чи на міністерському рівні в Міністерстві екології і природних ресурсів є достатня кількість спеціалістів, які приділяють цьому питанню достатньо уваги, скажіть, будь ласка. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Іван. Свідченням цього, шановний пане Остапе, є і присутність зараз під час розгляду цього важливого питання в нашій парламентській залі заступника міністра з питань охорони навколишнього природного середовища. В той же час ми прекрасно усвідомлюємо: і уряд, і парламент, і наш комітет усвідомлює, що протидія кліматичним змінам на сьогодні стирає протиріччя між народами і державами, бо це є глобальна загроза. Її можна поставити на один рівень з загрозою тероризму і всіх тих загроз, які на сьогоднішній день є і постали перед суспільством і світом. Дякую. Дякую. І зараз, будь ласка, запитання від… Народний депутат Богуслаєв передає слово Шахову. Будь ласка, прошу вас, пане Сергію. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Іван Петрович, це дуже важливе питання і світове питання. З кліматом взагалі проблема. Ви бачите, природа дає Україні сьогодні субсидію українцям, а політики не дають сьогодні субсидій для українського народу. В мене питання таке. Пуста зала сьогодні. Може, треба зняти це питання з порядку денного, скажіть, будь ласка? Будь ласка, ваша відповідь, пане Рибак. 10:56:27 РИБАК І.П. Насправді важливість цього питання визначена вже достатньо давно, адже в 1992 році 154 країни світу підписали Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату. Але, на жаль, цього не розуміють багато з наших колег і тому сьогодні в парламентській залі дуже мало присутніх людей, які будуть підтримувати і голосувати за відповідний проект постанови. Чи є процедурна можливість, давайте порадимося, яким чином дійсно, ми можемо перевнести цю постанову у разі негативного голосування сьогодні в залі за неї. Дякую. Дякую. Шановні колеги, на цьому завершилися запитання до доповідача. І я прошу зараз шановних колег записатися на обговорення постанови від депутатських груп і фракцій.

Будь ласка, Сергій Лещенко, вам слово. 10:57:43 ЛЕЩЕНКО С.А. Дякую. Я, насправді, по постанові можу сказати лише, що її треба приймати, тільки голосів в сесійній залі немає у зв'язку з тим, що парламент дестабілізований, деморалізований на четвертому році свого існування у зв'язку з тим, що він був з самого початку обраний за системою, яка передбачає корупцію та підкуп виборців шляхом скуповування мажоритарних округів. І ця технологія, яка була використана в 14-му році, вона зараз використовується повторно вже в 19-му. І всі округи засіваються щедро і гречкою, і грошима, і створюються вертикалі по підкупу виборців як на виборах Президента, так і на виборах до майбутньої Верховної Ради України. І без зміни системи виборів ми нічого не змінимо. А для того, щоб закон поміняти, треба лише один раз поставити його на голосування, тому що перше читання було ухвалено майже півтора роки тому. І у мене запитання до головуючого на засіданні. Чому півтора роки закон не ставиться на друге читання, щоб скасувати цю ганебну систему виборів, коли підкуповуються голоси? Дякую за запитання. Шановні колеги, я хочу нагадати, що Голова Верховної Ради України під час відкриття сесії звернув увагу, що, звичайно, парламент – місце для дискусій, ми маємо виступати, дискутувати з будь-яких політичних питань, в тому числі із питань майбутньої процедури процедури виборів і системи, але під час, під час відповідних виступів у середу чи п'ятницю. А під час обговорення законопроектів ми маємо виступати виключно по темі законопроектів, при всій повазі. Будь ласка, півтори хвилини ваші залишилися, шановний пане Лещенко, я прошу вас долучитись до обговорення проекту Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату". Дуже дякую. Дуже дякую. як сказати, реакцію на мій виступ. Але ви прекрасно знаєте, що це рішення сьогодні ухвалено не буде, тому що парламент повністю деморалізований. І, звичайно, ми можемо безкінечно довго підтримувати це рішення, тому що це приєднання України до міжнародних зобов'язань. Але в такій спосіб ми просто, саботуючи роботу парламенту, підриваємо спроможність України долучатися до світових процесів. А причина, я повторюся, в тому, що корупція панує і в сесійній залі, і в Адміністрації Президента. І зараз, коли в округах Кононенка, в округах Грановського, інших "смотрящих" Президента… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я прошу зараз наступного виступаючого… Я хочу… Шановні колеги, от, дивіться, парламент – місце для дискусій і для виконання Регламенту, Не перебивайте мене, будь ласка. Згідно Регламенту, і про що наголосив шановний Голова Верховної Ради України, зараз ми маємо обговорювати проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату". Що стосується виступів в рубриці "Різне", то це п'ятниця і середа. Дуже дякую. Наступний виступ – це Богуслаєв, народний депутат. Шановний Богуслаєв представить позицію… Він передає своє слово для свого колеги Володимира Литвина. Будь ласка, пане Литвин. Дякую. все, що говорять в сесійній залі народні депутати, все це впливає на клімат в тому числі екологічний, на клімат політичний, і вони мають на це абсолютне право. Це, по-перше. І, по-друге, нам, очевидно, потрібно прийняти Рекомендації парламентських слухань, тим більше, що Україна, продаючи квоти на парникові викиди, отримує певні кошти з цього приводу. Але, разом з тим, важливо було б проаналізувати, куди ці кошти спрямовуються і як вони використовуються, і знову ж таки хто на цьому створює свій власний економічний клімат і добробут? Разом з тим, я знову торкнуся теми, яка безпосередньо пов'язана з кліматом, - це проблема екології. Поки ми з вами, шановні колеги, обговорюємо це вкрай важливе питання, яке непокоїть всеукраїнське суспільство, продовжуються викиди Понінківського картонно-паперового комбінату, і отруюються величезні території. Мені доводилось вчора говорити, неодноразово протягом 3 років порушувати цю проблему, разом з тим, жодної реакції з боку урядових правоохоронних структур немає. Є лише імітація процесу. Постає логічне питання: чому 4 роки тому Понінківський картонно-паперовий комбінат не забруднював довколишнє середовище, не отруював життя людей? Відповідь напрошується очевидна. Тоді реальні власники цього підприємства, очевидно, не мали можливості доступу до влади або, власне, не були самі владою, бо кінцевого власника цієї структури з'ясувати абсолютно неможливо. Я ще раз нагадую, шановні колеги, і звертаюсь до головуючої. Загалом отруюється площа, яка складає майже 14 тисяч квадратних кілометрів. Значна частина людей користується водою як питною водою із річок Хомора і Случ. Скажіть, будь ласка, які ще потрібні звернення до Президента, Прем'єра, Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, щоб ця проблема була розв'язана? Я звертаюся із депутатською вимогою до наших інститутів влади оголосити цю територію зоною екологічного лиха. Дякую за увагу. Дякую за те, що ви виступали по темі обговорюваного проекту постанови. Шановні колеги, змогли виступити представники тільки двох фракцій, це "Блоку Петра Порошенка". Пане Барна виступав від "Блоку Петра Порошенка". Сергій Лещенко, я не можу дати вам слово, тому що ваш колега по фракції вже мав слово зараз. І тому я хочу звернутися до інших депутатських груп і фракцій: "Народний фронт", "Батьківщина", "Самопоміч", "Опозиційний блок". Чи є ті, хто не встигли записатися на обговорення по темі екології? Немає. Я не можу дати слово, але я можу оголосити запис від народних депутатів України. Будь ласка. І поки іде запис, до головуючої були звернення і запитання від одного з народних депутатів щодо закону, який на друге читання має бути винесено. За інформацією Президії, шановний було відпрацьовано відповідною робочою групою законопроект про вибори до парламенту. Там було 4 тисячі поправок, це достатньо довгий термін, як ви знаєте, прийняття цих поправок, їх розгляду. І комітет має надати цей закон на розгляд Верховної Дякую. Леонід Ємець, місто Київ, фракція "Народний фронт". Шановні колеги, ну знову ж таки, по проекту Постанови наша фракція, як і я особисто, абсолютно підтримуємо, її треба приймати. Але, ну реальність залишається реальністю: на даний момент голосів, необхідних для того, щоб прийняти будь-яке рішення, в цій сесійній залі немає. І я би хотів колегам нагадати, що, згідно суті і тексту статті 80 Конституції України, кожен народний депутат має право на висловлювання в стінах українського парламенту, якщо це висловлювання не є образою. те, яким чином народний депутат формулює свою позицію, ну немає права бути трактоване ані головуючим Верховної Ради, ані будь-ким іншим, ніж як виборцями, які дають висновок шляхом політичного вибору і підтримки

питання, яке не може бути підняте таким чином в українському парламенті. Кожен народний депутат має право висловлювати свою позицію тим чином, який він вважає це за потрібне, якщо це, звичайно, не є образою і не ображає інших інших громадян України, інших людей, не є зазіханням на державний суверенітет. І це є норми визначені Конституцією, це є норми визначені Законом про статус народного депутата, Законом про Регламент. Тому я дуже пропоную всім нам не забувати про те, що кожен народний депутат є представником українського народу, і він висловлює волю і позицію, яку дав йому український народ, надавши мандат і представництво в єдиному законодавчому органі. Дякую. З усією повагою. Дякую, шановний колего. Я також, з усією повагою, дуже дякую вам за ці зауваження. І як член нашої спільної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, як головуюча я намагаюсь слідувати і тим правилам, які є в Парламентській асамблеї Ради Європи, де є вільні дебати, і під час них можна виступати з будь-якої теми. який виступає під час конкретної резолюції, починає говорити на іншу вільну тему, головуючий відключає мікрофон. Тому я за те, щоби у нас одні правила були і в Страсбурзі, і в Києві. Дуже дякую. І зараз слово, будь ласка, шановному Барні. Барні зроблені зауваження були. Я ще раз звертаюсь до пана Барни, що зараз ми обговорюємо проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату". І, будь ласка, без непарламентської лексики. Дуже дякую. Лексика виключно парламентська і стосується теми екології України в цілому і в першу чергу екології у парламенті. Я є мажоритарником, якого вибрали три райони півдня Тернопільщини. Є в окрузі, зокрема, і екологічні проблеми. Але ці проблеми екологічні неможливо викорінити і, відповідно, ліквідувати, коли не буде нормальної екології у парламенті, коли не буде викорінений оцей політичний цинізм в парламенті осіб, які балотувалися від партії "Блоку Петра Порошенка" по списку, критикують Президента і партію, а тепер цинічно бояться скласти повноваження… ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олеже, я дуже вас прошу, щоби головуючу не звинувачували в тому, що я є дискримінаційною по відношенню до одних чи інших депутатів. Будь ласка, Нам всім потрібно приходити до європейських і світових норм дотримання екологічного законодавства, і Україна до цього меж має прийти. І поряд з тим, повинні ми всі відійти від політичної проституції і політичної корупції, де журналісти собі дозволяють купляти квартири за 7 мільйонів гривень. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, дякуємо. Наступний, будь ласка, виступ від народного депутата Юрика. Шановні колеги, я, дійсно, тут не вихователька в колонії для трудных подростков. Я дуже прошу, щоб ми дотримувались всі Регламенту. Будь ласка, народний депутат Юрик. Будь ласка, Юрик, народний депутат. Передає слово народному депутату Барні. Я вас дуже прошу. Будь ласка. Тому, шановні депутати України, єдиним джерелом влади України є народ, який здійснює свою владу представництвом народних депутатів. мажоритарна система виборів є народною. Тому раджу деяким політикам… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, дякуємо. Будь ласка, наступний виступ від народного депутата Спориша. Дуже дякую. Дякую. Шановні колеги, ми обговорюємо, я нагадаю, можливо, хтось заплутався в порядку денному, ми поки що не обговорюємо змін до Конституції і зміни до Закону про вибори депутатів Верховної Ради України. Зараз у нас на порядку денному проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату". Будь ласка, пане Іване. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15 округ, Вінниччина. Звичайно я підтримую Ірину Геращенко, і дійсно ми повинні говорити по темі. І всі фракції в незалежності, чи це

дійсно, був втілений в життя, адже ми повинні в нашій Україні зробити все, щоб ці всі міжнародні документи щодо запобігання антропогенним змінам клімату були реалізовані. І я думаю, що недаремно тут все це обговорювалось на парламентських слуханнях, і буде обідно, якщо ми сьогодні його не приймемо. Адже, звичайно, хотілося, щоб все-таки ці всі… був внесений, як сказав Іван Рибак, законопроект про зміни клімату. Адже це, дійсно, сьогодні питання наболівше, ми повинні брати приклад з Європи, ми повинні брати приклад з світу, як це робиться. Адже, звичайно, у нас вироблений план дій про навколишнє середовище, але ми бачимо прекрасно, що досить слабо в даному напрямку ми працюємо. Тому я хотів би підтримати комітет, підтримати даний проект постанови, і ми повинні всі разом її прийняти. Адже дуже важливо, щоб все-таки наше навколишнє середовище… ми знаємо прекрасно, і ми дихаємо цією таблицею Менделєєва, яка сьогодні є. І я думаю, що, якщо ми будемо… якщо ми будемо робити всі заходи, які будуть цьому сприяти, щоб все-таким чим найкраще було наше навколишнє середовище, щоб ми зробили все, щоб ці зміни, які є сьогодні у нас у природі, вони, дійсно, були б значно поліпшені і кращі. Тому я закликаю, щоб ми підтримали даний проект постанови. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вам дуже дякуємо за конструктивний виступ. І зараз до слова запрошується Борислав Береза. Будь ласка, пане Бориславе. Доброго дня! Пані Ірино, я, на жаль, хочу звернути вашу увагу на те, що, дійсно, дуже важлива тема, але в залі немає голосів за те, щоб проголосувати. І, на жаль, зараз у залі десь під 100 депутатів. Тому будь-які пренія, які будуть проходити далі, не приведуть ні до чого. І я би був вам дуже вдячний, якщо б ви зараз поставили на рейтингове голосування і побачили, що відбувається. Тому що, на жаль, якщо ми знов провалимо… як було вчора, знову провалимо прийом будь-якого законопроекту, постанови чи резолюції – незалежно, ну, це не дасть нам бонусів як парламенту в очах українців. І я звертаю на це увагу. Якщо ви запросили б сейчас людей, які може є в парламенті, може можуть прийти до парламенту, може є в комітетах, може хтось працює, але це було б більш корисно для всіх нас, якщо б сьогодні ми змогли, дійсно, проголосувати у позитиві. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую вам. Я погоджуюсь з тими народними депутатами, зокрема, це пан Лещенко і пан Береза, які закликали всіх повернутися до сесійної зали. І звертаюсь до колег, що буквально за 10 хвилин в нас відбудеться голосування. В нас розпочалася робота сесії, звичайно, депутати мають бути на робочих місцях. Зараз у нас депутат Третьяков передає слово народному депутату Барні. Будь ласка, пане Олеже, ви сьогодні в нас просто соло під час виступів. Ще раз звертаюся до народних депутатів і народу України: якщо ми хочемо жити, як у Європі, по стандартам Європи, значить, ми повинні перейти до європейських цінностей, до європейського відношення до роботи, європейського відношення до своєї держави, європейської сплати податків, і головне – європейського відношення до своєї землі, до Європи… як це робиться в Європі, до природи, до природоохорони. І, очевидно, цим можуть зайнятися тільки ті люди, ті депутати, які є представники від народу. Ще раз наголошую:

Будь ласка, народний депутат Іван Рибак. Народний депутат Іван Рибак. до вашого розгляду було запропоновано внесений нашим комітетом проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату" Відбулося широке дискусійне обговорення цього документу як і на площадці нашого комітету, так сьогодні в стінах українського парламенту. Але, на жаль, бачу і, спілкуючись з нашими колегами тут, у залі, розуміємо, що шансу на прийняття ця постанова зараз в залі не має. Тому прошу шановних колег після негативного чи позитивного… після негативного прийняття рішення зараз під час голосування перевнести цей документ і розглянути його незабаром ще раз, адже він дуже важливий для української держави і для іміджу України за кордоном. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, шановний пане Іване. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Сергій Мельничук. Прошу вас. Дійсно документ важливий і та кількість депутатів, які сьогодні є, не зможуть проголосувати. Але я хотів би все-таки щоб цю тему, ну, на цю тему повинні проводитися парламентські слухання, тому що екологічна безпека, яка є не тільки в Україні, а й в усьому світі, вона впливає на... взагалі на клімат на всій Землі і ми маємо за цим слідкувати. Багато підприємств, які в нас працювали і працюють, мають ставити сучасні комплекси для техногенної безпеки, а це не робиться от. А якщо в кого є, то просто тупо на ці, скажімо, на це списуються кошти, а самі засоби ці не працюють, тому і взриваються заправки, взриваються газопроводи витік є на аміакопроводах і так далі, і так далі. І за цим потрібно слідкувати, щоб слідкували відповідні органи от. І дану тему треба піднімати, і і щоб контролюючі органи не робили просто відписки і брали це хабарі, а дійсно контролювали і робили відповідні приписи, і закривали підприємства, які не згодні не згодні контролювати дані процеси, адже це може впливати на тисячі і, можливо, даже на мільйони людей, це наша безпека не тільки українців, а у всьому світі. Тому теж підтримую Івана Рибака, потрібно перенести дане, ну, дане питання і проголосувати іншого разу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Сергій Лещенко. Будь ласка. Шановні українські громадяни! Я все-таки завершу свій виступ, який переривався головуючим, і він стосується того, що український парламент ніколи не стане працювати в інтересах громадян і ухвалювати потрібні для перетворення України на заможну сучасну країну закони, якщо ми не очистимо політику від корупції корупції та підкупу голосів, а це вже відбувається в округах, названих Кононенко, Грановського, людей з оточення Порошенка… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Дякуємо, шановний колего. І наступний виступ у нас, я так розумію, завершаючий в цьому блоці, це народного депутата Остапа Єднака.

сьогодні в залі, дійсно, не вистачає народних депутатів, які б мали бути на своїх робочих місцях. Це важлива постанова не тільки для України, а для всього світу, тому що екологічна ситуація в Україні… повірте мені, що в Чорнобилі сьогодні краща екологія, чим в Києві і взагалі в будь-якій області. Коли я їду до Луганщини, повірте мені, серце обливається кров'ю, коли в місті Рубіжному люди не можуть сьогодні дихати від тих фекалій, які сьогодні забруднили все місто. Коли я заїжджаю в Лисичанськ, мені жалуються батьки, що у дітей оцетонова хвороба, коли сьогодні у людей випадають волосся від того, що сьогодні будь-яке підприємство працює не на користь того, щоб нормально очистити екологію, а взагалі не ставляться очисні. Сьогодні водоканали… Сьогодні неможливо пити, я в дитинстві пив воду з крану, а сьогодні не можу цього робити, тому що все забруднено на кожному кроці. І зараз в цей момент, Іване Петровичу, я також вам говорю дякую за те, що ця постанова постанова стоїть сьогодні на порядку денному. Але ми не маємо права її сьогодні провалити, тому вкрай треба зібрати народних депутатів або направити на доопрацювання і поставити її наступного разу. А зараз ми не маємо права не прийняти цю постанову про те, щоб наші діти жили з нормальним повітрям, з нормальною водою, з нормальними лісами, із зеленими лугами, і повинні залишатися у спадок нашим дітям нормальне екологія, нормальне довкілля. Дякую. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Дякуємо, пане Сергію. Шановні колеги, у нас завершилися виступи в дискусії від народних депутатів України щодо проекту Постанови про Рекомендації парламентських слухань. Але до мене звернулися представники кількох фракцій, що не встигли записатися на обговорення, зокрема фракція "Самопомочі". І я даю слово, будь ласка, пані Анні Анна Романова, "Об'єднання "Самопоміч". Звісно, ми будемо голосувати за цю постанову дуже важливу. Тому що погана екологія, вона впливає насамперед і на тривалість життя населення, і на туристичну привабливість країни. іноді, якщо брати українські реалії, якраз таки поганою екологією можуть маніпулювати у брудних політичних іграх. Що я маю на увазі? В України 35 тисяч несанкціонованих сміттєзвалищ, біля шести тисяч офіційних полігонів, які перевантажені сміттям, і строк їх експлуатації вже в 90-і роки. Але з цим нічого не можна вдіяти, тому що в Україні немає жодного сміттєпереробного заводу. Фактично кожен мер кожного міста на сьогодні є заручником тієї ситуації, якщо, не дай, Боже, щось станеться з цим сміттєвим полігоном, то він не буде знати, що робити, тому що сміттєпереробний завод, як виявилося, побудувати в наших реаліях доволі складно. Що мається на увазі? Мало того, що у Верховній Раді вже кілька років лежать законопроекти, які б створювали привабливі умови для інвесторів, але вони по якихось причинах не вносяться в зал. Більше того, якщо мер Львова, він знаходить кошти європейські, кошти ЄБРР для того, щоб побудувати перший перший в Україні сучасний сміттєпереробний завод, то голова Львівської облдержадміністрації на публічній зустрічі з активістами заявив, що він не бачить взагалі ніякого сенсу в будівництві цього заводу. І він буде звертатися до міністра екології для того, щоб заблокувати навіть будівництво такого заводу. То в нас є дуже велике питання і прохання, по-перше, до Кабінету Міністрів України, до Президента не маніпулювати сміттям, залишити Україну в спокої і дати можливість для мерів міст залучати інвесторів, а також а також міжнародні європейські організації і вирішувати екологічні проблеми, з якими стикнулася вся Україна. І якщо зараз терміново не вжити заходів, не прийняти дієві, ефективні концепції поводження з твердими побутовими відходами, бо вони насправді для галочки є, але, як бачите, вони не діють, сміття як було, так воно і лежить на полігонах нашої країни, то ми дуже скоро, життя, тривалість, населення України зменшиться ще. Воно зараз вже найнижче у Європі, а так ми дочекаємося до того, що Україна взагалі стане в світі країною з найпоганішою екологією, а також з найменшою тривалістю життя. Дякую. і я прошу усіх народних депутатів заходити в зал, приготуватися до прийняття рішення. Прошу голів фракцій запросити усіх депутатів в зал. Через 3-4 хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Зараз до слова запрошується Ігор Шурма. Будь ласка.

про постанову і Рекомендації парламентських слухань, у якій йдеться про активну участь делегації України, яка має підтримувати на належному рівні міжнародний рівень України, імідж, як активного учасника глобальних кліматичних заходів. Через то, що в залі немає людей, сьогодні ми повинні вислуховувати про те, що у Львові міжусобиці між членами коаліції, асоціюють Львів на всю Україну як місто сміття. Ви взагалі совість маєте? Коли вам потрібно, ви звертаєтеся до міста Львова як до культурної столиці, а зараз ви називаєте Львів як приклад, що ви не можете розібратися зі сміттям.

І тільки так. У нас є можливість виступати і під час заяв від двох фракцій, у нас є можливість виступати від фракцій і від виступів. Я вас прошу по темі законопроекту. Прошу включити мікрофон, завершити виступ. Будь ласка. Дякую. Я по темі. Що стосується екології. Андрій Володимирович, перед тим, як сказати по екологія, я хочу все-таки звернутися до залу з тим, щоби не підставляли вас в сторону вашого захисту. От, дивіться, наші колеги, які вибрали європейський вибір, говорять, давайте перенесемо на завтра, бо це важлива постанова. От, скажіть, будь ласка, а давайте перенесемо на післязавтра виплату заробітної плати депутатам, які не ходять сьогодні в зал. Ну, це що, не по темі? Ну, це ж Регламент є. Ми сьогодні повинні голосувати, ми повинні всі проголосувати. Їх в залі нема, а зарплату їм виплачують. Так нехай скажуть, що їхня зарплата сьогодні у нас депутатів 30 тисяч. А ще 30 тисяч недепутатські. За 60 тисяч в середу можна прийти, проголосувати за постанову, яка стосується екології і міжнародного іміджу України, чи не можна прийти? Чому ми повинні сьогодні ті люди, які відпрацьовують, брати на себе весь цей негатив? Ну, добре, не хочете ви мати справу з опозицією – питань нема, ну, нехай коаліція між собою збереться сама і назбирає 226 голосів. Чому на сьогоднішній день керівництво Верховної Ради повинно затягувати час? Чому питання про Львів виникло? Тому що ті тягнуть резину, тому що треба дотягнути якось до обіду. Голосів немає. І це черговий раз. І це є питання передусім по Регламенту і по питанню до коаліції. Це ваш такий європейський вибір? Я думаю, що такий європейський вибір нікому непотрібен. Дякую. тим депутатам, які відсутні, заробітна плата на той день не виплачується. Але, на жаль, для багатьох депутатів це не є великою проблемою, ці кошти, які виплачуються. На жаль. І я цілковито підтримую вашу позицію, що під час роботу парламенту депутати мають бути на робочих місцях. І повністю згоден з тим, що неможливо під час роботи перебувати в будь-якому іншому місці, аніж в залі Верховної Ради України. Отже, колеги, я прошу усіх зайти в зал, приготуватись до голосування. – заключне слово. Через хвилину ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу запросити в зал і голів фракцій, і секретаріат Верховної Ради України. Будь ласка, до заключного слова запрошується Рибак Іван Петрович. Шановні колеги, усвідомлюючи те, що відбуваються останнім часом значні повені, зміни в кліматі – це все наслідок недбайливого ставлення до навколишнього середовища. Рекомендаціями даних парламентських слухань зазначаються чіткі речі, які ми повинні зробити в тому числі і в українському парламенті, в тому числі і в українському Кабінеті Міністрів задля запобігання зміни клімату на навколишнє середовище. Шановні колеги, давайте підтримаємо, бо від цього залежить наше завтра. Дякую. Дякую дуже вам. Отже, колеги, ми завершили обговорення, і ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал і приготуватись до прийняття рішення. І також з лож, щоб ми потім не повертались до голосування, я прошу зайняти робочі місця. Готові, колеги? Я, справді… Не всі встигають з лож дійти до голосування. Я не хочу називати прізвищ, але доведеться. Пане Бакуменко, ми не встигнемо просто. Пане Бакуменко!

я ставлю на голосування проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату" (№ 9129) за пропозицією комітету в цілому. Прошу усіх проголосувати, прошу підтримати. Голосуйте. Підтримуємо, колеги.

За-152 На жаль, надто великий розрив. Я по фракціях зачитаю. "Блок Петра Порошенка" – 55, "Народний фронт" – 43, "Опозиційний блок" – "Самопоміч" – 16, "Батьківщина" – 4, "Воля народу" – 1, Партія "Відродження" – 6, і позафракційні – 23. Я навіть не буду ставити на повернення. Надто великий розрив, колеги. І, на жаль, я змушений оголосити, що проект Постанови 9129 відхилений. Я прошу перевнести постанову. Я сподіваюся, наступного разу ми зможемо об'єднатись навколо питання екології. І, колеги, як ми і домовлялись на Погоджувальній раді, зараз ми переходимо до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (6746). Даний проект закону має значну кількість правок 172. З них велика кількість є і відхилених. І тому і комітет, і автори закону передбачають жваву дискусію. Але по нашій традиції ми зможемо в середу пройти обговорення з тим, щоб завтра ми змогли перейти до прийняття рішення. Я сподіваюся, завтра буде високий рівень концентрації. Нагадую, завтра будуть вноситись зміни до Конституції. І я хотів ще одне зробити повідомлення. Комітет запропонував, щоб виступ від комітету зробила член комітету Вікторія Пташник. А вже по поправках безпосередньо буде корегувати голова комітету Андрій Володимирович Іванчук. Іванчук.

і тому я запрошую до доповіді члена комітету з питань економічної політики Вікторію Пташник. Прошу. Таблиці всі роздані. І прошу авторів підготуватись до обговорення. Будь ласка, пані Вікторія. Добрий день, шановні колеги! Сьогодні я представляю до вашої уваги законопроект про забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Я хочу звернути вашу увагу, що цей законопроект був розроблений на виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, стаття 255 якого каже про важливість застосування законодавства про конкуренцію у прозорий, своєчасний та недискримінаційний спосіб і з повагою до принципів процесуальної справедливості та права на захист. Профільний Комітет з економічної політики ретельно опрацював цей законопроект та підготував його до другого читання. Ми розглянули всі поправки, які надійшли. А, зокрема, я хочу зазначити, що всього сім народних депутатів подавали поправки до цього законопроекту. Це такі депутати, як зокрема Пташник, Сажко, Продан, Іванчук, Семенуха, Маркевич та Шкрум. Було подано 173 поправки. З них 70 – враховані. А, неправильно. 83 – враховані. Враховані частково – 15. І відповідно 75 поправок відхилені. проект свого часу розроблявся за участі Комітету з конкуренційного права Асоціації правників України. Його підтримує чесний і прозорий бізнес. Той бізнес, який якраз виступає за прозору конкуренцію, за те, щоби на ринку існували прозорі правила гри і щоби окремі олігархи не мали можливості домовлятися з Антимонопольним

до якнайшвидшого його розгляду у Верховній Раді. Цим законопроектом ми пропонуємо фактично два важливі блоки питань. З одного боку, ми хочемо надати Антимонопольному комітетові інструменти для розслідування та завершення позитивного розгляду найнебезпечніших порушень в сфері конкуренції. Це, зокрема, такі порушення, як картелі, такі порушення, як інші антиконкурентні узгоджені дії, та зловживання монопольним домінуючим становищем. З іншого боку, ми пропонуємо запровадити чесні і прозорі правила для бізнесу і встановити чіткі процесуальні правила для тих осіб, які беруть участь у справах, для того, щоби вони могли і захищатися і Антимонопольному комітеті від певних зловживань, які можуть посадовцями вчинятися, а, з іншого боку, щоби окремі суб'єкти, які є заявниками у справах про порушення конкуренції, також могли захистити та реалізувати свої права в Антимонопольному комітеті. До другого читання редакція, яка наразі вам пропонується, пропонує такі новели. По-перше, ми пропонуємо запровадити конкретні строки, протягом яких Антимонопольний комітет має розглянути справи про конкуренцію. Більш того, на відміну від першого читання ми пропонуємо диференціювати ці строки

небезпечні порушення, як картелі, ми пропонуємо 5 років. А ті справи, які, наприклад, потребують не такого величезного строку для їх розслідування, зокрема це справи про, наприклад, порушення в сфері концентрації або недобросовісна конкуренція,

продовження відповідного розгляду справ а 6 місяці в, якщо такі зловживання будуть помічені. Також ми пропонуємо закріпити процесуальні права суб'єктів господарювання, які беруть участь у справах. Зокрема, такі права, як право ознайомлюватися зі справами; право копіювати матеріали справи; право знати, в якому порушенні фактично підозрюється конкретний суб'єкт; право заявляти відводи. І я звертаю вашу увагу, що це вперше на законодавчому рівні ми пропонуємо таке право, коли конкретна компанія може заявити відвід державному уповноваженому Антимонопольного комітету, якщо той недобросовісно, нечесно, непрозоро веде конкретну справу, і такий відвід має бути задоволений. Також ми пропонуємо такі механізми запровадити, як наприклад, процедуру врегулювання спору, яка за своєю сутністю означає досягнення угоди між органами Антимонопольного комітету та відповідачем щодо доведеності обставин порушення, що дозволяє Антимонопольному комітету швидше завершити відповідний розгляд справи, а відтак вивільнити свої певні робочі ресурси на інші справи і виконання інших функцій, а відповідач зі свого боку отримає фіксоване в законі пом'якшення Я хочу сказати, що цей процесуальний інститут застосовується у багатьох європейських країнах Європейського Союзу. Він застосовується і у Сполучених Штатах Америки, і він є одним з найефективніших інструментів розслідування якраз справ у картелі. Це ті найнебезпечніші порушення, які, власне, можуть вчинятися на окремих ринках. цей інститут ми також… якщо весь закон ми пропонуємо, щоб набрав чинності протягом 3 місяців після його прийняття і відповідного опублікування, то процедура врегулювання. Очевидно, вона потребує більш досконалої підготовки. Тому ми запропонували, що вона набуде набуде чинності, всі ці норми, які стосуються процедури врегулювання, з 2020 року. Тому сьогодні я буду вас закликати все ж таки об'єднати свої зусилля і прийняти цей законопроект, адже наразі ми розглядаємо і в повторному другому читанні. І хочу нагадати, що, коли ми розглядали перший раз в другому другому читанні, окремі народні депутати, які є представниками, на жаль, олігархів в цій сесійній залі, вони його блокували, не голосували, намагалися виходити з залу, кричали один одному, перегукувалися, але тоді свої голоси не дали. Тому я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо дійти все ж таки до позитивного голосування і прийняти цей проект.

І після того, автори правок, прошу підготуватися до роботи. Так само, які правки відхилені, я буду їх зачитувати, хто хоче поставити на підтвердження – шляхом підняття руки. Пане Андрію, вам скільки часу?

Я хотів би сказати, що даний законопроект у першу чергу передбачає внесення змін до Закону "Про захист економічної конкуренції". В частині доповнюються, зокрема, статтями, якими врегульовується порядок розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (це стаття 35), строки розгляду справ (це стаття 37). Також суттєво розширюється зміст статті 39 "Особи, які беруть участь у справі" та статті 40 "Права осіб, які беруть участь у справі". зауважити, новий правовий інститут – це процедура врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії (46 стаття). Також доповнюється нова стаття 52, яка детально прописує підстави та порядок звільнення від відповідальності та зменшення розміру штрафів за вчинення антиконкуретних дій і інші новели. Тому комітет прийняв рішення… Я хотів би сказати, що до законопроекту було надано 173 поправки народних депутатів. 84 – враховано, 75 – відхилено і 14 – враховано частково. Тому Комітетом прийнято рішення з економічної політики рекомендувати Верховний Раді прийняти законопроект у другому читання та в цілому як закон з техніко-юридичними правками, тому що юридичне управління Апарату Верховної Ради звернуло увагу на певні там техніко-юридичні неточності, які би ми врегулювали на стадії підготовки вам, пане Голово, на підпис. Тому давайте перейдемо до розгляду по поправках. І я дуже прошу всіх підтримати даний законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, переходимо до розгляду правок, і я буду озвучувати відхилені. 1-а, Сажко. Включіть мікрофон Сажко. Сергій Сажко, 59 виборчий округ. Перша поправка, її відхилили з формуліровкой: містить надто детальний опис дій з АМК. Я з цим не згоден і прошу поставити цю поправку на підтвердження. буде більше описано, чим детальніше, тим менше буде кривотолків при розгляді цих справ. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Андрій Володимирович. Шановний пане Сажко, ми не те мали на увазі, що надто детальний опис, просто запропоновані положення, і так вони передбачені в даному законопроекті. І ми, при розгляді ми вказували, були ваші помічники, на те, що даному законопроекті ці норми є, вони просто прописані, і не треба їх дублювати іменно в цій статті. Дякую. Дякую. Але народний депутат наполягає на голосуванні. І я ставлю на голосування поправку номер 1. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати.

за підтримку моєї позиції. Разом з тим я зараз, і зараз, і надалі буду озвучувати ті поправки, які не підтримав комітет, і аргументувати, чому я наполягаю на них. В цій поправці мова іде про те, що справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції повинні розглядатися не пізніше, ніж протягом 1 року з їх початку. Рішення комітету, встановлено в розмірі... в терміні не більше 2 років. Я вважаю, що це завеликий термін і потрібно встановлювати все-таки загальну норму – рік, а уже окремі справи, які вимагають більшого часу, робити більшими. Тому що ми повинні пам'ятати, що закони писати – це одне, але коли бізнес малий, середній захищається від монополістів, він в цей час змушений працювати, поки Антимонопольний комітет здійснює своє розслідування. все-таки ставити один рік в проекті і прошу за цю правку голосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Андрій Володимирович. Пані Оксана, ми просто на комітеті прийняли поправку народного депутата Пташник і змінили строк на 2 роки, тому вашу поправку не врахували. Але, я вважаю, що ми досягнули такого консенсусу і дослухалися до вашої пропозиції скоротити термін, але скоротили його не до 1 року, а до 2. Дякую. Прошу поставити на підтвердження. залі) Колеги, я просто розбирала, я чую вас. Ми ще 9-у не проголосували. Дорогий колего, 9 поправка. Всі чують тепер? Супер. Я прошу визначитися по 9 поправці. А потім буде 7-а. Прошу визначитися по 9-й, комітет просить її підтримати. А, не підтримати. Комітет просить не підтримати. Я дезорганізувала залу. Вибачте.

підстав для початку розгляду. Її не врахували. Я прошу її поставити на підтвердження, щоб зал підтримав мою пропозицію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, коментар голови комітету. А.В. Шановний пане Сажко, ви розумієте, в принципі ідея непогана, але підстави для початку розгляду справ, а також дії органів АМКУ визначено в статтях 35 і 36 Закону "Про захист економічної конкуренції". Плюс ми… у нас є ще один законопроект 6723, і ми комплексно до цього підходили, пропонується в ньому відповідні зміни до статті 36, які не узгоджуються із вашою запропонованою правкою. Тому ми не підтримали вашу поправку іменно в цьому законопроекті. Дякую. Дякую. Я прошу визначитися по 7 поправці, шановні колеги. За-45 Поправка не прийнята. Наступна 10-а. Це поправка народного депутата Пташник, вона врахована. Але пані Пташник вимагає слова. Прошу. Дякую. Шановні колеги, я хотіла би скористатися можливістю і висловитися щодо поправки, яка голосувалася… не ставилася на голосування поправка пані Продан номер 9, і не була підтримана цим залом. Я хочу для вас пояснити, що якраз законопроект передбачає диференційований підхід

вони розглядаються в Європейському Союзі. І там є посилання н окремі справи, які, наприклад, в Європейському Союзі тривали аж 9 років, їх розгляд. Але після того, як, наприклад, вони ввели процедуру врегулювання, розгляд зменшився і став в середньому 15 місяців. Тому один рік – це точно недоцільно передбачувати, а диференційований підхід якраз надасть можливість нормально, в нормальному темпі розглядати справи і підходити до різних справ… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наскільки ми зрозуміли, пані Пташник не наполягає на голосуванні цієї поправки. Тим більше, вона була повністю прийнята комітетом, і тільки хотіла висловити позицію відносно і поправки, і закону. Наступна 11-а. Це поправка нашої шановної колеги пані Оксани Продан, будь ласка. Шановна Ірина Володимирівна, шановні колеги, я прошу підтримати цю поправку, тому що насправді вона говорить про те, що частина справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції можуть розглядатися, як прийнято комітетом, 6 місяців. Я наполягаю на тому, щоб вони розглядалися 3 місяці. Пояснюю, чому. Тому що перелік тих питань, які будуть розглядатися по цим справам: це невиконання попереднього рішення Антимонопольного комітету, це ненадання інформації Антимонопольному комітету або надання недостовірної інформації, або навіть створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету. І 6 місяців розглядати ці справи я вважаю злочином. Тому максимально – 3 місяці. Прошу поставити в кінцеву редакцію таблиці і прошу підтримати зал. Дякую дуже. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар голови комітету щодо 11 поправки. Шановна пані Продан, логіка, в принципі, є, але тільки з точки зору ефективності, а з точки зору, як це реалізувати і виконання, то воно двояке має трактування. ми врахували поправку народного депутата Пташник повністю попереднє, тому вашу поправку, на жаль, на комітеті відхилили. Але я… при голосуванні за її підтвердження я буду голосувати "за". Будь ласка, прошу визначитися по 11 поправці. За-63 Поправка відхиляється. Наступна поправка 12. Будь ласка, народний депутат Пташник. Я би хотіла для колег, які визначатимуться щодо голосування за закон в цілому, пояснити доцільність і передбачення саме 6-місячного строку. Зверніть, будь ласка, увагу, що за спливом даного строку відповідна справа підлягатиме закриттю. І очевидно, що окремі суб'єкти господарювання, вони можуть зловживати своїми правами. І коли ми встановлюємо 3-місячний строк, то це просто буде означати, що Антимонопольний комітет буде закривати відповідні справи за недоведеністю. Адже коли він порушує конкретну справу, йому потрібно що – зібрати інформацію, відповідний запит суб'єкту господарювання подати, отримати від нього відповідну кореспонденцію, далі – організувати відповідні слухання, запротоколювати їх, винести на конкретне засідання в комітеті. Тому 3-місячний строк як отакий граничний, як на мене, встановлювати недоцільно, і щоби якраз запобігти певним зловживанням, ми проаналізували європейську практику і для окремих категорій справ якраз передбачили 6-місячний строк в законі. Дякую. Дякую. Будь ласка, рухаємося далі, тому що пані Пташник не наполягає на голосуванні 12 поправки, яка була врахована. 13 поправка. Її буде презентувати шановна наша колега пані Острікова. Доброго дня. Дякую комітету Андрія Іванчука – найбільш реформаторському комітету по питанням підприємництва і діяльності Антимонопольного комітету. 13 поправка врахована частково і, на жаль, вона не врахована в тій частині, де пропонується уточнити, що Антимонопольний комітет може зупинити розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції до набрання законної сили або рішенням суду відповідним, або рішенням Антимонопольного комітету у іншій пов'язаній справі, крім випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини і факти, які є предметом розгляду у цій справі. Це уточнення спрямоване на недопущення безпідставного зупинення розгляду справи, адже, враховуючи можливість зупинки розгляду справи до розгляду пов'язаної справи, строк розгляду буде штучно затягуватися і це може бути способом для блокування ухвалення необхідних Антимонопольним комітетом рішень. Тому дуже прошу її поставити на голосування Будь ласка, коментар голови комітету. 11:55:52 ІВАНЧУК А.В. Дуже шанована мною пані Острікова, трошки не так, тому що ми поправку народного депутата Семенухи врахували частково. І в табличці, яку вам запропоновано, ви не бачите, що дуже багато з цієї поправки ми врахували, але в статті 38, тому що вони стосуються, ці запропоновані правки, зупинення розгляду справи. І вони враховані за змістом в статті 38. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, я наголошую, що пані Острікова вимагає, щоби ми поставили на голосування поправку 13 в повній версії авторів, а голова комітету пропонує, щоб ми її підтримали в тій редакції часткового її врахування, як прийняв комітет. Прошу визначатися. Так, так. Якщо поправка не буде підтримана в авторському варіанті, то вона залишається в редакції комітету частково врахована абсолютно. 53 – за, тобто поправка залишається в тому варіанті, який врахував комітет. Наступна поправка 15. Будь ласка, пані Продан Оксана. Шановні колеги, шановні представники комітету, з одного боку, ви говорите про те, що ви встановлюєте обов'язок Антимонопольного комітету розглянути справи, прийняти відповідні рішення, з іншого боку, ви створюєте таку невеличку корупційну можливість затягнути розгляд справ і просто не визнати, чи монополістом, чи будь-яких інших порушень з боку монополістів, тому що просто довго її розглядали. Саме тому я наполягаю на тому, щоб цей пункт 5, який зазначений в 15 поправці, був відхилений. Тому що ця лазейка, яка створюється, вона дає можливість Антимонопольному комітету, не розглядаючи справу, затягуючи строк, відмовити у задоволенні скарги. Прошу голосувати. Поставити на голосування і підтримувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я прошу голову комітету прокоментувати. Шановна пані Оксана, я завжди підтримую ваші ініціативи, завжди з вами погоджуюся, але в цьому випадку я хотів би сказати, що я дивлюся на це під іншим кутом. Якщо Антимонопольному комітету встановлюються граничні строки розгляду справи, то за ці строки вони покликані розслідувати цю справу і мають довести вчинення порушення суб'єкт. Але якщо порушення протягом цього терміну граничного строку не було доведено, я наполягаю категорично, що справа повинна бути закрита. Коли ви говорите, що це дасть якісь маніпуляції, ми сповідуємо зовсім іншу логіку, ми не хочемо, щоб Антимонопольний комітет мав можливість відкрити справу і безкінечно її розслідувати, а суб'єкт господарювання буде в підвішеному стані. Тому є граничний термін, Антимонопольний комітет повинен довести порушення. Якщо він цього не може зробити… Дякую. Я прошу визначатися по цій поправці. Я нагадаю, що це поправка номер 15. За-46 Поправка відхиляється. Наступна 16 поправка. Народний депутат Острікова, будь ласка, презентує її. Шановні колеги, 16 поправка пропонує абзац 7 підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту виключити. І що це означає? Це означає, що поправка виключає неефективну норму законопроекту про закриття справи, адже законопроектом пропонується закривати справу у зв'язку з недоведенням вчинення правопорушення у разі, якщо рішення по справі не прийнято органом Антимонопольного комітету в граничний строк. Фактично на практиці це означатиме, що фактично ми створюємо схему, коли Антимонопольний комітет може змовитися з відповідачем у справі і не приймати рішення до завершення граничного строку, після якого справа підлягатиме закриттю. Таким чином, ця норма не стимулює дотримуватись строків і, навпаки, містить корупційні ризики, що справа буде затягуватися умисно. Тому я прошу дану поправку поставити на голосування і прошу зал її підтримати. Дякую.

про те, що тут всі розумні. Дякую. ІВАНЧУК А.В. Дуже дякую за зауваження, пані Ірина. Але що перше – курка чи яйце? Що повинно бути попереду – кінь чи фіра? Якщо Антимонопольний комітет вже порушив справу до суб'єкта, про якій зговір можна говорити між Антимонопольним комітетом? Він бачить порушення. І коли він порушує справу, то в нього починає наступати граничний термін, під час якого він повинен доказати це порушення. І коли ви говорите, що це дасть можливість в якийсь зговір вступити Антимонопольному комітету з суб'єктом, це трошки неправда. Тому що перед цим відбулася дія, Антимонопольний комітет порушив справу, і починає тікати час довести Дякуємо вам за роз'яснення, що стосується позиції комітету щодо поправки номер 16. Шановні колеги, прошу визначитися. Автор наполягає, щоб в повному обсязі вона була врахована, голова комітету просить, щоб залишилася редакція комітету. Прошу визначитись.

За-69 Поправка відхиляється і враховується в редакції комітету. І наш прекрасний голова комітету нагадує, що я як головуюча… Так, це сексизм. Наш голова комітету нагадує нам, як головуючій, що я порушую норми Регламенту і вже 2 хвилини не оголосила перерву. Шановні колеги, депутати та депутатки українського парламенту, я оголошую перерву до 12 годин 35 хвилин. Будь ласка, прошу потім повертатися до роботи в сесійній залі. Дякую.

забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства та захист економічної конкуренції (реєстраційний номер 6746). До перерви ми з вами розглянули поправку 16. І ми починаємо роботу якраз далі по законопроекту дуже важливому, який очікують наші підприємці. 17 поправка – врахована частково. Народний депутат Сажко на ній не наполягає. І зараз народний депутат Пташник просить, щоби ми дали їй слово по 18 поправці. Вона була врахована комітетом, але автор наполягає. Будь ласка, пані Пташник. Шановні колеги, я би хотіла, знов-таки, звернутися до вас і звернути вашу увагу на дві поправки, які залом були не підтримані, але я – пояснити, 15-а і 16-а, логіку нашого комітету, чому вони не були підтримані. Поправками пропонувалось якраз прибрати норму про те, що за спливом запропонованих нами строків для розгляду справ правопорушення у сфері конкуренції, Антимонопольний комітет має закрити ці справи. І хочуть якраз цю норму прибрати. Але я зауважу вам, що якщо ця норма буде виключена, то це нівелює абсолютно оту чудову ідею зі строками і з обмеженням в строках Антимонопольного комітету, який може роками розслідувати справи, затягувати це навмисно і не вирішувати ніяких даних пропозицій. І тому ця норма, я до речі зауважу, що була підтримана і бізнес-асоціаціями, і чесний і прозорий бізнес за неї підтримується. Тому саме Комітет з економічної політики прийшов до такого висновку і не підтримав ці поправки, які, я дякую залу, що зал також не підтримав. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Вам дякуємо за роз'яснення вашої позиції, шановна пані Пташник. Нагадую колегам, що мова йде про 18 поправку, яка була підтримана комітетом. Але пані Пташник знову привертає увагу до і поправки, і законопроекту. Ми рухаємося далі. Наступна поправка 20-а, народний депутат Шкрум. Будь ласка, пані Альона, ви будете брати слово? Будь ласка, прошу мікрофон пані Шкрум. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Доброго дня, колеги! Насправді, ми сьогодні розглядаємо досить цікавий і важливий законопроект. І я є його співавтором, я буду його підтримувати, хоча деякі поправки буду просити ставити на підтвердження. І зрозуміло, що ми маємо говорити про цю тему не поверхнево, а якраз добре, що ми сьогодні маємо нагоду і можливість говорити про цю тему предметно. Тому що законопроект передбачає, що фактично захист прав тих осіб, які беруть участь у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України, гарантії цих прав, механізми реалізації цих прав і взагалі більш ефективну роботу Антимонопольного комітету України. І, насправді, на сьогодні, хоча я підтримую цей законопроект і буду за нього голосувати, є його співавтором і вважаю, що він є важливий і необхідний, але робота такої інституції, як Антимонопольний комітет України, у мене викликає на сьогодні величезний подив. І я вважаю, що вона є страшенно неефективною, як і інші контролюючі інституції. А саме ця поправка стосується технічно питання представників, які не є самостійними учасниками права і інституту представництва… Будь ласка, 30 секунд завершити. ШКРУМ А.І. …і інституту представництва, який, я вважаю, має бути закріплений в тексті законопроекту. Тому прошу поставити цю поправку на підтвердження. Дякую. Дякую вам за роз'яснення вашої поправки, шановна пані Олена. Погоджуюся, що ми розглядаємо, дійсно, дуже важливий законопроект для українського бізнесу. І просимо голову комітету дати коментар по 20 поправці, це поправка пані Альони Шкрум, чому комітет її не підтримав. доброго дня! Ми підтримуємо вашу ініціативу, але вважаємо, що представники не є самостійними учасниками справ. І на комітеті ми розібрали дану ситуацію, і ми вважаємо, що інститут представництва як такий він закріплений чинний законодавством, а саме цивільним законодавством, і він не потребує уточнення в даному законопроекті. Тому ми в принципі однодумці, але в даному законопроекті не потребує ніякого уточнення, воно регулюється іншим законодавством, інститут представництва. Дякую. Дякую. Колеги, прошу визначатися по 20 поправці. За-39 Поправка відхиляється. Наступна 34 поправка. Будь ласка… ми до неї повернемося до 34 поправки, я бачу, що автор ще повертається з кулуарів. 38 поправка, народний депутат Пташник, вона була… Я перепрошую, ця поправка врахована. 43 поправка, народний депутат Шкрум. Пані Альона, прошу, будь ласка, вам мікрофон. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". По-перше, дякую за пояснення, і я би просила коментувати, дійсно, ті мої поправки голову комітету, які відхилені, щоб ми отримували розуміння, чому комітет вирішив так або не інше. А щодо поправки номер 43, то, фактично, я вважаю, що якраз внесена мною поправка вона приводить у відповідність законопроект до Закону України про Антимонопольний комітет. І я її пропонувала до статті 41-1. Але оскільки я бачу, що стаття 41-1 комітетом взагалі виключена, тому, я так розумію, і ця поправка була виключена, тому що ціла стаття визначається виключеною. Тоді я прошу пояснити, чому виключена ціла стаття, якщо я правильно розумію на сьогодні фінальну редакцію законопроекту, за редакцією профільного комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу роз'яснення по 43 поправці голови комітету. Будь ласка, будь ласка, прошу роз'яснення. ви абсолютно праві, пані Шкрум, ми, дійсно, 41-1 статтю виключили з тіла законопроекту. І ваша поправка вона стосувалася, тут прямо так і написано, що частина один статті 41 після слова "об'єднань" доповнити словами "органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю". І тому ми просто навіть її не обговорювали у зв'язку з тим, що статті цієї немає 41-1, правка була відхилена. я думаю, що її навіть не треба ставити на підтвердження, тому що статті такої немає. Ірино, давайте… ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Альона, вас задовільняє таке роз'яснення? Пані Альона після роз'яснення голови комітету… позиції комітету не наполягає на голосуванні по 43 поправці. 44 поправка. Це поправка народного депутата Вікторії Пташник. Будь ласка. 12:46:59 ПТАШНИК В.Ю. Шановні колеги, моя поправка також стосувалася інституту перевірок, адже це найефективніший інструмент в усьому світі для розслідування таких порушень у сфері сфері конкуренції, як таємні змови, які ще називають картелями. Тому що саме на світанку в усьому світі антимонопольні органи приходять неочікувано до відповідних бізнесів, які підозрюються у вчиненні картелю і таким раптовим своїм приходом намагаються зібрати всю доказову базу. Але я хочу вас повідомити, що, на превеликий жаль, окремі народні депутати намагалися виписати цей інститут в цьому законопроекті таким чином, щоб якраз унеможливити роботу Антимонопольного комітету і щоб мати змогу від… якраз не допускати працівників Антимонопольного комітету на відповідні перевірки. Розуміючи цю загрозу, ми вирішили просто піти таким чином, що виключили цю поправку з законопроекту. І наразі є підзаконний нормативно-правовий акт, який визначає порядок проведення перевірок,

Те, що ви пропонуєте з метою забезпечення доказів у справі про порушення законодавства про захист, а також інших випадків, передбачених законодавством, воно все рівно… ви повинні підтримати мене, воно є в тілі даного законопроекту. Ми його прошили цю вашу філософію. Але я ще раз повторюю, це так само, як у попередньому випадку. Пані Ірино, ми статтю, ми не сперечаємося по суті, ми говоримо по формі, ми статтю 41-1 виключили з тіла, а дані автори поправок, вони якраз посилаються на ту статтю, якої просто вже немає в даному законопроекті. Тому ми… в нас немає непорозумінь, в нас немає якихось там двозначностей, але просто по формі закону неможливо включити поправку туди, де нема статті вже цієї в цьому законі. ви не наполягаєте теж на голосуванні, тому що нам роз'яснив голова комітету, що просто ця взагалі стаття, вона зникла із самого тіла, і тому немає що голосувати, 45-а поправка так само народного депутата Пташник, і вона також стосується цієї статті 41-1, але пані Вікторія наполягає Колеги, я не буду наполягати на підтвердженні цієї поправки, але я хочу скористатися можливістю і сказати про те, що я дуже хочу, щоби Антимонопольний комітет нарешті почав ефективно працювати. І хочу, щоб цей орган став ефективним розслідувачем порушень у сфері конкуренції. Я не задоволена на сьогоднішній день діяльністю Антимонопольного комітету. Більш того, я абсолютно не розумію, чому окремі порушення, наприклад, які ще минулим керівництвом були вчинені, не розслідуються такими органами, як НАБУ, СБУ, Генеральна прокуратура? Тому що я маю факти, як сам Антимонопольний комітет свої штрафні санкції міг змінювати, і цифра, яка спочатку була накладена на бізнес 50 мільйонів, чомусь після перемовин з бізнесом і після перегляду самим же комітетом свого рішення, опинялася і ставала 100 тисяч гривень. А це мова йшла про закупівлі і порушення в сфері закупівель. Тому я дуже сподіваюся, що наш законопроект буде прийнятий, і інструменти для ефективної роботи комітетові будуть надані, а відповідні… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, 30 секунд, пані Вікторія наполягає. Будь ласка. відповідні органи звернуть увагу на такі порушення, як коли певні штрафні санкції комітет накладає, 50 мільйонів гривень стає 100 тисячами гривень. Початковий штраф також колишнім керівництвом комітету накладений у 27 мільйонів гривень після переговорів зі суб'єктом-порушником став 50 тисячами гривень. А підстава була – скрутне фінансове становище порушника. Так от таких більше справ не має бути. А органи правоохоронні мають звернути увагу на такі відомості, перевірити і притягнути винних до... я думаю, що в мене більше не роз'яснення, як я хочу сказати велике спасибі і

Дякую. Я так розумію, не наполягають тут на голосуванні, тому що, як роз'яснив голова комітету, стаття 41-1 виключена із тіла закону. Пані Альона Шкрум, 46-а. Ви наполягаєте чи ні? Будь ласка, вам мікрофон. І потім ми повернемося до народного депутата Семенухи, бо я пропустила дві його поправки. 12:52:13 ШКРУМ А.І. Дякую. Дякую, колеги. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Дивіться, цей законопроект, дійсно, є не просто важливим, він насправді є частиною наших зобов'язань перед нашими партнерами, в тому числі щодо Угоди про асоціацію, і він передбачає якраз імплементацію статті 255 Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та ЄС, європейським співтовариством, з іншої. ми маємо відбудовувати саме якісну роботу інституцій. От знаєте, я не вірю там в добрих чи поганих царів, я вірю в якісні, професійні, незалежні, незаполітизовані інституції. Так от, на сьогодні ми маємо чітко розуміти, що, покращуючи законодавство в цій сфері, ми, на жаль, все одно, не побачимо незалежного, неполітизованого, неупередженого Антимонопольного комітету. Тому що ця інституція потребує повної зміни своєї діяльності і фактично відрізання залежності від політиків і від політичної кон'юнктури. І саме про це ми маємо сьогодні говорити – про імплементацію не лише Угоди про асоціацію, а про створення справжніх європейських незалежних контролюючих інституцій. Будь ласка, ми рухаємося далі, пані Шкрум не наполягає тут на голосуванні, вона ще раз просто роз'яснила свою позицію як співавтор законопроекту щодо цієї теми, яку ми обговорюємо. Будь ласка, мікрофон народному депутату Семенусі, і 34 поправка зараз ваша. Прошу. 12:53:41 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, моя правка розширює обсяг інформації, до якої особа, проти якої орган Антимонопольного комітету порушує справу, має доступ для ознайомлення. Таким чином, особа зможе надати заперечення й зауваження до прийняття і ухвалення остаточного рішення. Мова йде про конфіденційну інформацію, яка подається до Антимонопольного комітету іншою стороною по справі. Внесення поправки обґрунтовано тим, що в законопроекті значно вужчі, ніж порівняти з аналогічними нормами права в Європейському Союзі трактується право відповідача у справі на доступ до інформації. Зокрема, правкою пропонуємо, щоби компанія-заявник при подачі документів до Антимонопольного комітету повинна буде обґрунтувати підстави, якщо вона хоче залишити певну інформацію засекреченою, має бути надано роз'яснення щодо шкоди, яка ймовірно може бути завдана компанії-заявник розкриттям такої інформації та багато іншого. Ми переконані, що поглиблення і уточнення цих норм в самому тілі закону значно покращить сам проект закону, тому прошу підтримати. Дякую. Шановний пане Семенуха, ми вважаємо, що запропонована вами поправка в запропонованій редакції, її положення будуть суперечити законодавству про інформацію. Також буде порушуватися режим інформації з обмеженим доступом. І я хотів би звернути увагу, як ми це прописали в правій колонці. Ми написали: "за наявності інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації комерційної чи іншої таємниці)"… Можна? Можна? Мені треба завершити. "…ознайомлюються з неконфіденційною версією таких документів з метою з'ясування необхідності їх використання для захисту своїх прав у такому провадженні". Тому ми привели цю норму в цьому законопроекті згідно закону… законодавства взагалі про інформацію і про режим інформації з обмеженим доступом. Тому я дуже прошу підтримати редакцію, яку виписав комітет в правій колонці. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по 34 поправці, колеги. За-48 Поправка не приймається. Наступна 39 поправка. Так само народний депутат Семенуха, прошу. Шановні колеги, правка 39 врахована частково, тому я хотів ще раз би зупинитися на її зміні. Вона не врахована саме в частині щодо закріплення граничного терміну ознайомлення учасників справи з матеріалами справи. Термін такий не може бути менше 1 місяця з дати надсилання учаснику справи копій подання з попередніми висновками у справі. Ця норма унеможливлює зловживання по затягуванню терміну ознайомлення з матеріалами. Тому крім того, в поправці пропонувалося закріпити, що термін ознайомлення з матеріалами справи не включається в граничні терміни, протягом яких Антимонопольний комітет повинен розглянути справу. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, пане Семенуха, ми врахували частково ідею. Але як ми виклали? "Протягом двох робочих днів після складення органом Антимонопольного комітету України подання з попередніми висновками у справі надсилає, належним чином засвідчені, копії поштовим відправленням". Тобто це перше, ми погодились. Друге. "Протягом трьох робочих днів з дня надходження письмового клопотання особи, яка бере участь у справі, або її представника орган Антимонопольного комітету зобов'язати надати цій особі матеріали справи, у тому числі неконфіденційну версію документів, які містять інформацію з обмеженим доступом. Особа, яка бере участь у справі (її представник) має право на ознайомлення з документами, передбаченими цією частиною статті, у приміщенні органу Антимонопольного комітету за його місцезнаходженням у робочий час". Строки, те, що ви пропонуєте, ознайомлення з матеріалами справи та включаються у строки, передбачені статтею 37-1, те, що ви говорите, в граничний термін, комітет не підтримує. Тому ми частково вашу поправку врахували. І я прошу, пані Ірина, що якщо буде представлена… 15 секунд, завершуйте. ІВАНЧУК А.В. Що якщо не буде підтримана повністю, щоб залишилася частково врахована, так, як пропонує це комітет. Дякую дуже. ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримуємо, звичайно ж, цю позицію голови комітету. Колеги, отже, я прошу голосувати за 39 поправку. Автори наполягають на повній версії. І голова комітету просить, щоб ми залишили версію комітету. Прошу визначатися. За-54 Поправка відхиляється. Залишається версія комітету. Шановні колеги, дозвольте мені на хвилину перервати обговорення поправок до законопроекту і поінформувати вас, що зараз у нас в нашій гостьовій ложі присутня делегація Національних Зборів Ліванської Республіки разом з нашим шановним послом паном Ігорем Осташем. Дорогі колеги, ми вітаємо вас і щиро дякуємо дружній республіці за ту велику підтримку, яку ви надаєте в питаннях територіальної цілісності і суверенітету України. Вітаємо вас, шановні колеги. Шановні колеги, ми продовжуємо нашу роботу і ми щасливі, що можемо конструктивно обговорювати зараз поправки і повертаємося до поправки 47, це так само народний депутат Семенуха. Будь ласка. По 47-й не буду доповідати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам. І 48-а – так само ні? Ні. Добре. Дякую. Отже, в нас зараз поправки, 49-а і 50-а поправки. Це народного депутата Оксани Продан. Вона просить відразу 2 хвилини їй дати для презентації цих двох

і дякую вам за те, що ви цей законопроект внесли. І хочу звернутися зараз до голови комітету. Дякую за те, що ви доопрацювали цей законопроект, але прошу про те, щоб ви залишили редакцію статті 41-1 в цьому проекті. Тому що насправді для того, щоб зробити ефективною роботу Антимонопольного комітету, необхідно дати йому всі процедури, поставити всіх чиновників в ті рамки, за які вони не можуть виходити. Я розумію, коли говорить Вікторія, яка хоче, щоб законопроект пройшов за будь-яких обставин, говорить, що є підзаконний акт, який регулює проведення перевірок. Але ми з вами знаємо, що, по-перше, підзаконний акт не може встановлювати вимоги ті, які не визначені законом, тому ми маємо в законі всі ці вимоги виставити. А, по-друге, підзаконні акти завжди міняються чиновниками для чиновників для того, щоб можна було заганяти бізнес. Не має значення зараз, який: великий чи середній, малий, в будь-яких випадках працівники Антимонопольного комітету повинні проводити перевірки у відповідності до процедури. Зараз в залі є автор 42 поправки, я прошу його поставити на підтвердження самому свою поправку для того, щоб цей законопроект був правильним. Він правильний. І ще раз хочу наголосити на своїх поправках не тільки 49-ї і 50-ї, але наступні, я, користуючись нагодою, далі буду говорити. Для чого потрібно залишити статтю 41-1? Для того, щоб ми уникнули корупційних можливостей уже в роботі, щоб ми потім не доганяли антикорупційними органами чиновників, які скористались створеною в цьому

Ви знаєте, пані головуюча, ми з пані Оксаною земляки, і в принципі дуже схожі в тому, що все, за що ми беремося, ми доводимо до логічного завершення, ми люди-результат. І тому, пані Оксана, в даному випадку я повністю на вашій стороні. Але для мене дуже важливо, щоб даний законопроект був прийнятий. коли я веду засідання, я дуже чітко звертаю увагу на те, які фракції депутатські, які мають позицію, і вже на комітеті ми досягаємо такого консенсусу для того, щоб законопроект був прохідним в стінах українського парламенту. На жаль, в багатьох законопроектах і ви, і я не можемо досягнути стовідсоткового бажаного результату. Але і ви, і я отримуємо невеликі може кроки, може недостатньо кроків у зміні українського законодавства, але ми все рівно отримуємо ці маленькі перемоги. Ми з вами дуже багато чого зробили, щоб наша країна стала кращою. 30 секунд завершити. Будь ласка. ІВАНЧУК А.В. І я не хотів би зараз в залі, тому що на комітеті ми просто бачили, що ця стаття, вона поставить під сумнів прийняття повністю закону, тобто існували різні точки зору. І ми домовилися, що ми можемо це зробити з вами в майбутньому. І я з задоволенням буду співавтором законопроекту наступного, в який ми з вами зможемо прописати ці всі процедури в українському законодавстві. Я дуже вам дякую і розраховую на вашу підтримку. Ми ставимо на голосування. Пані Оксана просто висловила так само свою позицію відносно законопроекту. І ми ще раз почули, що ця стаття 41-1, вона виключена. Наскільки я розумію, пан Семенуха тому і не буде наполягати на 52 поправці, правильно? Не будете. Бачите, я вже теж орієнтуюсь в ваших поправках. Пані Олена Шкрум не буде наполягати на… Буде. Пані Олена, в ваших не орієнтуюсь. Будь ласка, Дякую. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, більшість моїх поправок, насправді, відповідає за те, щоб, дійсно, Антимонопольний комітет під час своєї діяльності дотримувався: перше – принципу рівності всіх перед законом і, дійсно, не зловживав своїми правами під час перевірок, під час порушення справ, і щоб у учасників, у юридичних осіб, у фізичних… у ну, фактично права і себе захистити, і отримати копію документів, і подивитися, вчасно зрозуміти, що відбувається за їх справами. Ну, і щоб Антимонопольний комітет не зловживав фактично своїми повноваженнями, своїми правами та обов'язками для того як, скажемо по-простому, кошмарити бізнес, щоб був принцип рівності сторін, щоб був принцип об'єктивності, неупередженості розслідування, а це є європейський принцип, який закріплений і в Законі про Антимонопольний комітет. І, на жаль, на сьогодні, ну, ці принципи у нас не дотримуються. Сама контролююча інституція, така, як Антимонопольний комітет, є надзвичайно важливою. Але саме тому, що принцип законності, принцип… ГОЛОВУЮЧИЙ. Принцип об'єктивності і принцип рівності всіх сторін перед законом не дотримується, саме тому ми маємо страшні зловживання і Антимонопольним комітетом, і страшні розчарування суспільства взагалі від органів державної влади, і саме від контролюючих інституцій, які не захищають їх права і обов'язки, а, навпаки, заважають їм нормально працювати і нормально займатися бізнесом. Дякую. Не наполягаю на голосуванні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. Зрозуміла ваша позиція. Вікторія Пташник, 54-а. Не наполягаєте? Будь ласка. Колеги, я би хотіла би все ж таки роз'яснити позицію. Я хочу дуже пані Оксану закликати і інших народних депутатів, які цим цікавляться, проаналізувати всі поправки, які подавалися народними депутатами до цього законопроекту. Серед поправок ви маєте побачити таку виписану я вам скажу, що жоден картель би тоді би не міг би розслідуватися, і Антимонопольний комітет, коли би йому це було би вигідно, говорив би, що у нас тут нам заважають представники конкретного бізнесу, тому що отут подивіться, у вас так норма виписана, а ми не можемо її реалізувати. Саме розуміючи цю загрозу, ми вирішили прибрати цей інститут повністю, тому що на сьогоднішній день законодавчо

За рахунок мого законопроекту просувалися в законодавство норми, які вигідні будуть певним бізнесам, за якими стоять конкретні олігархи, які, до речі, не голосували минулого разу в минулому році, коли цей проект потрапляв на друге читання. Тому я дуже вас прошу, не нищити цей проект, тому що там багато є позитивних речей. Речей, які підтримають бізнес-асоціації: і "Європейська Бізнес Асоціація", і Американська торгівельна палата. І я дуже сподіваюся, що все ж таки зал матиме… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Ви не наполягаєте? Але роз'яснення голови комітету. Будь ласка.

Дякую, пані Ірина. Пані Альона, ви розумієте, що, дійсно, ви пишете: при вилучені оригіналів документів суб'єкта господарювання має право зробити їх копії, якщо це неможливо, здійснити негайно і так далі. Але ви зверніть увагу, що у нас ще є ліва колонка, у нас є редакція першого читання. Тому ми дійсно, багато чого навіть ці поправки, які ми не відхилили у зв'язку з тим, що статті немає, но в редакції першого читання дуже багато цих процесів врегульовано. я вважаю, що в підзаконних актах Антимонопольний комітет, це в наших з вами силах, і якщо ви, ну, я так розумію, це моя повинна бути ініціатива, я запрошу Антимонопольний комітет на засідання Комітету з питань економічної політики, я запрошу всіх вас, авторів поважних цих поправок, і ми з вами спільно разом проведемо робочу групу по напрацюванню нормативних актів Антимонопольного комітету, де це все буде враховано і прописано. А тепер друге моє пояснення, там, я не знаю, як правильно сказати, пані Вікторії Пташник. Пані Вікторія, законопроект він був ваш, зараз він наш, він власність Верховної Ради України, ми на стадії другого читання. І тому ми всі дуже вас поважаємо і хочемо вам максимально допомогти задля того, щоб ваша ініціатива була ще кращою і ще ліпше посилювала можливість Антимонопольного комітету, яким ви, я знаю, там вже скільки ми, багато років, з вами працюємо разом, ви, на мій погляд, найбільш професійно опікуєтесь діяльністю Антимонопольного комітету в стінах українського парламенту. Тому давайте дійсно будемо працювати над наступним законопроектом, всі разом долучимося до його авторства, напрацюємо і пропишемо цей інститут. Але цей закон, вже не будемо його ламати, і дійсно, як каже пані Вікторія, підтримаємо його, щоб він, відсотків цього позитиву українське законодавство отримало. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам за роз'яснення. І ми рухаємося далі. Пані Оксана, 55 поправка. Будь ласка, мікрофон вам. Шановний пане Андрію, я дякую дуже за вашу пропозицію, коли ви кажете, що ви нас запросите в комітет і ми зможемо з вами обговорювати з Антимонопольним комітетом його підзаконні акти. Але, на жаль, ви навіть нас як авторів поправок не запрошували, принаймні мене не запрошували, на комітети, на робочі групи для того, щоб обговорювати, відстоювати поправки. Тому розраховувати на те, що ви запросите нас в комітет, я вважаю, ну так величезним-величезним бажанням можливо тільки. Хочу зараз звернутися так само до співавторів законопроекту, тут зараз в залі обговорюють проект тільки ті депутати, які хочуть, щоб цей проект був проголосований. І на цьому прошу пам'ятати. Якби хтось з присутніх тут, хто зараз оголошує і пояснює свої поправки, не хотів цього проекту, нас би в залі зараз не було. Саме тому щоб цей проект був проголосований, я і прошу відхилити ту правку, яка відмінила 41-1 статтю, і щоби цей проект був таким, який співавтори ініціювали… все-таки залишити статтю 41-1, яка регламентує порядок проведення перевірок. Ми могли би, готуючи поправки, всякі й різні страхіття туди накидати. Не треба цього боятися. Різні депутати мають різну позицію, але ми тут ведемо дискусію для того, щоб знайти найкраще рішення і не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні, саме для бізнесу і для розвитку економіки. Дякую дуже. Дякую ще раз. Роз'яснення голови комітету відносно цієї статті 41-1, от по суті поправки до якої ми з вами обговорюємо останню годину. Прошу, будь ласка, пане Андрію. А.В. Я вважаю, що логіка залізобетонна у пані Продан. Якщо би нас це не цікавило, нас би тут сьогодні не було. І за що я вам ще раз хочу сказати дуже велике спасибі, що всі автори поправок присутні, і в нас іде таке професійне обговорення. Що стосується незапрошення на робочі групи і на комітет. Ви знаєте, пані Оксана, що я людина слова, я проведу службове розслідування. І я вас офіційно повідомлю, якщо це так, то працівники апарату будуть нести цю відповідальність. Чому? Тому що я, дійсно, може не так прискіпливо звертаю увагу на всякі апаратні технічні нюанси, але за стільки років, вже не знаю, скільки років я голова комітету, таких скарг від народних депутатів, суб'єктів законодавчої ініціативи, я не чув, і це, дійсно, могло мати місце. Я прошу вибачення, по-перше. Я прошу вибачення за те, що може апарат якось непрофесійно спрацював, я обов'язково в цьому розберуся. Ще раз вибачаюсь і я гарантую, що більше такого не повториться. Дякую за роз'яснення. Ми рухаємося далі і не голосуємо за цю поправку, правильно, пані Оксана? Ми просто дискутуємо, обмінюємося думками щодо тіла законопроекту, це якраз чудовий шанс. дуже хочу подякувати всім колегам, що ми говоримо про законопроект, про поправки, про сутність їх, а не про політику. Далі. Поправка 57. Пані Вікторія Пташник, будь ласка. Колеги, для всіх, хто цікавиться цією тематикою, я би хотіла, хто нас слухає, пояснити, в чому полягає стаття, навколо зараз якої дискусія йде, Тому що редакція першого читання передбачала, що які саме повноваження у членів комісії Антимонопольного комітету, які здійснюють перевірку? Зокрема, це право безперешкодного доступу до приміщень, безперешкодного доступу до місць зберігання інформації, вимагати від об'єкта перевірки пред'явлення документів і так далі, вимагати надавати пояснення, вилучати докази, накладати арешти і так далі, і так далі. Пані Оксана каже нам, що недоцільно все це передбачати в підзаконних нормативно-правових актах. Я спеціально зараз відкрила Закон про Антимонопольний комітет, який би хотіла процитувати, закон, увага, не підзаконний нормативно-правовий акт. Стаття 16 в повноваженнях державного уповноваженого передбачає проводити перевірки суб'єктів господарювання, безперешкодно входити до приміщень, здійснювати перевірки, розслідування за заявами суб'єктів господарювання… …за заявами про порушення, вимагати пред'явлення документів і так далі, і так далі. Тобто я хочу зауважити, що право на проведення конкретних перевірок, право, власне, на те, щоб вимагати конкретних документів для пред'явлення цих перевірок, на цих перевірок від суб'єктів господарювання – всі ці права закріплені на сьогоднішній день на рівні закону. Ідея була в цьому законі спочатку, чому ми так виписували, тому що ми хотіли об'єднати… Дякуємо, дякуємо. Я вже додавала 30 секунд, це вже буде порушення. Шановна пані Вікторія, це буде порушення. Одна хвилина Іванчуку, будь ласка.

Я думаю, вона не буде заперечувати, ми все-таки представники одного комітету, і ми цей весь час провели спільно обговорень. У нас була одна робоча група, такий круглий стіл, пані Ірино, тут у нас в 12 кімнаті, було дуже багато представників бізнесу, всіх бізнес-асоціацій. І ви знаєте, воно не просто так виникло. І коли автор законопроекту, який в принципі сповідував цю філософію, це все було в редакції першого читання. Пані Вікторія, вона теж дослухалася до цих всіх застережень, до тих всіх зауважень, які були на цьому круглому столі, в принципі можна було би, як каже пані Оксана, над цією статтею працювати і врахувати дуже багато таких слушних і правильних зауважень суб'єктів законодавчої ініціативи. Але ми в якийсь момент відчули, що ми просто не зможемо домовитися, ми декілька днів стояли на одному місці. І тому пані Вікторія дозволила, щоб ми цю статтю ніби відклали на наступні наші законодавчі зміни. Я дуже прошу не міняти структуру на сьогоднішній день законопроекту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наскільки я розумію, пані Вікторія не наполягає. Ну,а ми вітаємо компроміс, знайдений у вашому комітеті. 58 стаття. Пані Оксана Продан. Будь ласка, вам мікрофон. Я продовжу дискусію стосовно необхідності визначення в законі процедур проведення перевірок. Мені дуже шкода, що комітет відклав прийняття рішення і узаконення того, що робить сьогодні, сьогодні і має робити Антимонопольний комітет на наступне скликання, тому що вирішити питання можна було вже сьогодні. Разом з тим, я вважаю, що відкладати і процедурно не виписувати ці норми – це є неправильним.

навіть хоча б тій редакції, яка була в першому читанні, хоча її можна було б доопрацьовувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Я розумію, що пані Оксана не наполягає на голосуванні, ми просто продовжуємо дискусію. Наступна 59-а поправка, це якраз пані Пташник, і вона може також продовжити дискусію. Будь ласка, пані Пташник. Продовжуючи дискусію, я хочу зауважити, що наш комітет не просто провів величезну дискусію. Насправді, у нас працювало більше, я думаю, десяти засідань робочих груп над цим законопроектом, коли ми його готували до другого читання. За що, звісно, я хочу подякувати нашому голові панові Іванчуку, за те, що наш комітет тут якраз виявив свою прозорість, і були залучені представники і асоціацій, і, зокрема, і Асоціація правників України досить плідно працювала над цим проектом і мала можливість до нього долучитися. І, врешті-решт, я хочу зауважити, що право на проведення перевірок, воно зафіксовано і в Законі про Антимонопольний комітет. Наразі перевірки здійснюються. Мені би дуже не хотілося, щоби окремі депутати спробували заблокувати цей інститут. Він є найефективнішим інструментом для розслідування небезпечних порушень у сфері конкуренції картелів. Тому давайте, будь ласка, лишати, як є. Якщо є ідеї якісь, як доопрацьовувати, будемо окремо над цим працювати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, пан Іванчук, ваша хвилина.

ж не одна країна, яка має законодавство з розвитку економічної конкуренції, захисту від монополій. Ми проаналізували, і я приймав участь у міжнародній конференції, у нас в Києві проходила, ОЕСР, і я цікавився в колег з інших країн, як у них відносяться до врегулювання цих питань перевірок. В жодній країні Євросоюзу це не передбачено законом, всюди це регулюється підзаконними нормативними актами контролюючого органу. Тобто він прописує як, що, куди. А оце все, що ми хотіли засунути в цю 41-1, воно настільки… Ну, правильно каже пані Продан, що це би був твій подарунок для українського бізнесу, це би дійсно ми дуже сильно врегулювали і захистили український бізнес. Будь ласка, 30 секунд завершити. ІВАНЧУК А.В. Але, пані Ірина, ну, неможливо було збалансувати, ну, не можливо були досягнути, всіх задовольнити, якогось консенсусу. На кожну хорошу пропозицію були якісь контраргументи. І я настільки вже сам був вкінці заплутався, що якщо б ми це принесли в зал, повірте, пані Ірина, ми би тут тиждень сиділи над, именно над однією цією статтею. Дякую. пане Андрію, ви мене так переконуєте, начебто я не збираюсь голосувати за ваш законопроект. Я буду завтра його підтримувати, коли ми вийдемо на голосування. А зараз ми продовжуємо дискусію по поправкам. Пані Пташник не наполягає на голосуванні 59 поправки. Шановні колеги, я хочу вашу звернути увагу на те, що вчора ми зокрема, розглядали ще один антимонопольний законопроект, який, на жаль, був відхилений сесійною залою. А відхиленим він був якраз тому і неприйнятий парламентом, тому що сесійна зала розділилася. Справа йшла про механізм калькуляції штрафних санкцій, які накладаються за порушення в сфері конкуренції, де половина сесійної зали казала, що остаточне рішення має приймати і калькуляцію здійснювати суд, а половина залу вважала, що це повноваження Антимонопольного І так ми не дійшли до консенсусу, і так у нас виявилося, що закону немає, хоча там було багато позитивних норм і без цієї... оцього окремого положення. Я думаю, що ми маємо аналізувати і робити висновки, власне, з цього невдалого вчорашнього голосування. Я дуже прошу зробити так, щоби історія не повторилася і цей законопроект 6746 все ж таки отримав позитивне голосуванні, і всі консенсусні речі, які вже були досягнуті, були завтра підтримані в сесійній залі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Рухаємося далі. Наступна, поправка 63, будь ласка, пані Оксана Продан. Шановні колеги, насправді, коли ми обговорюємо питання перевірок і коли ми наполягаємо на тому, щоб вони були виписані процедурно в законопроекті, ми не говоримо це для того просто, щоб була стаття. Можна говорити про те, що є країни, де процедури проведення перевірок визначені на підзаконних актах, як говорить пан Андрій, можна про це говорити. чи проводиться зараз в цих країнах судова реформа? Чи в них уже суди працюють справедливо, і будь-який суб'єкт має можливість піти в суд і досить швидко і ефективно захистити свої права. Мені здається, що це питання риторичне, ми відповідь знаємо. На сьогоднішній момент бізнес дуже складно має можливість захищати свої права в судах, і досить дорого для цього. Це перша частина. Є і інша частина. Ми маємо досвід… Говорить пані Вікторія про те, що норми закону дозволяють, дають право на перевірку, все інше буде в підзаконних актах. Ми маємо цей досвід сьогодні в трудовому законодавстві, коли ми надали право перевіряти трудове законодавство законом, але в законі не визначили процедури. І сьогодні по-різному цей закон трактується. Уряд прийняв… Уряд прийняв постанову, яка виходить за межі закону і визначив повноваження для контролерів, яких немає у них в законах. І сьогодні бізнес від цього потерпає. А питання не бізнесу. От зараз ми все це, що обговорюємо, це питання робочих місць, рівня заробітних плат і взагалі наявності української економіки, тому що всі абсолютно ті вартості корупційні, які закладаються в антимонопольному законодавстві, в трудовому і будь-якому іншому, вони в результаті лягають в собівартість товарів і послуг… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Веде засідання Голова Андрій Володимирович, я прошу дати мені 2 хвилини, щоб я відповів і на поправку, виступ Вікторії Юріївни і на пані Продан. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. дійсно, судова реформа, це більше питання до пана Князевича, він опікується цими питаннями. І коли ви говорите "дорого", я маю на увазі… я думаю, ви маєте на увазі судовий збір. Але я говорю. І ми куруємо діяльність Антимонопольного комітету. Я хочу всім сказати, що ви повинні бути всі – ви, пані Оксано, ви, пані Вікторія – горді тим, що ми, цей парламент сформував новий склад Антимонопольного комітету. І на сьогоднішній день бізнес… може десь якісь є нюанси, а це зовсім інша якість, зовсім інше лице контролюючого органу: наскільки він працює прозоро, наскільки захищені всі інтереси. Дійсно, та функція, яка є в Антимонопольного комітету, коли він повинен прийняти одну чи іншу сторону, ми всі повинні чітко зрозуміти, що та сторона, інтереси якої порушені, не задоволені, вона не мириться, і от від того такі йдуть якісь певні інсинуації. Але весь бізнес український відчув, що ця Верховна Рада, це скликання сформували настільки правильний професійний склад Антимонопольного комітету України, який дійсно змінив відношення взагалі до цього контролюючого органу. І це наша з вами заслуга. Що стосується штрафів, пані Вікторія. Вчорашній законопроект, він не розділив зал на дві частини, він… як вам сказали, це таке віддзеркалення того, що говорить пана Оксана. Люди не знають, кому треба довірити більше: судовій системі чи Антимонопольному комітету. І ми прийняли з вами тоді, пам'ятаєте, рішення, що дуже хочеться, щоб українські суди мали беззаперечний авторитет, дуже хочеться. Я думаю, що ця Верховна Рада і наступна Верховна Рада зробить усе можливе для того, щоб ця українська мрія, наша з вами мрія збулася. Але Антимонопольний комітет – це спеціальний орган, який… 30 секунд, будь ласка. ІВАНЧУК А.В. …діяльність якого регулюється окремим законом. І тому ми повинні дати йому можливість наведення порядку, і в тому числі визначення покарання у вигляді штрафу, суми штрафу. Тому я вважаю, що це дуже правильно, нехай залишається вона, як є, а ми по чуть-чуть, не спіша будемо змінювати якість нашого законодавства. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Пані Оксана, ви наполягаєте на голосуванні? Ні, так? 64 поправка. Вікторія Пташник, будь ласка. 13:27:33 ПТАШНИК В.Ю. Шановні колеги, я дуже вірю, що все ж таки ця сесійна зала буде спроможна прийняти цей законопроект. Так же там є багато досить позитивних речей. Є питання і строків, є питання забезпечення процесуальних прав, їх реалізації, тих суб'єктів, які беруть участь у розслідуванні справ про порушення у сфері конкуренції. Вперше зазначено про відводи, про можливість відводів державним уповноваженим. Але я би, знаєте, хотіла би цю дискусію від перевірок все ж таки, щоб сесійна зала в тому числі дискутувала на тему, а чому ми досі не слухаємо звіт, власне, про діяльність Антимонопольного комітету, коли востаннє ця сесійна зала розглядала такий звіт. Тому що з року в рік, власне, комітет зобов'язаний звітувати, а ми ці звіти не розглядаємо. Отакої дискусії мені хотілося би бачити в сесійній залі, а законопроект, я вважаю, що треба приймати, а далі здійснювати депутатський контроль за діяльністю Антимонопольного комітету і в тому числі, щоб… В тому числі, щоб відповідно до того обов'язку, який законом передбачений, щоб представники Антимонопольного комітету приходили сюди до сесійної зали, говорили про те, які норми є доречні, які ні, що працює, що ні, на яких ринках вони провели розслідування, чому окремі справи були закриті за недоведеністю порушення, і тоді у нас буде нормальний баланс. Ми як законодавчий орган будемо створювати нормальну законодавчу базу, а відповідний Антимонопольний комітет буде звітувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви не наполягаєте на голосуванні? Будь ласка, Андрій Володимирович Іванчук. От ви бачите, Андрій Володимирович, які видатні члени Комітету економічної політики. Антимонопольний комітет, він приходить до нас на комітет, але Вікторія Юріївна турбується, щоб всі колеги народні депутати України мали таку можливість як є у членів Комітету економічної політики: задавати питання, дискутувати, реагувати на те, що, які є запити в суспільстві. Тому, я думаю, що Вікторія Юріївна, я прийму ваше зауваження я буду просити вас, пане Голово, щоби ми дійсно дали можливість нашим колегам депутатам поспілкуватися з членами Антимонопольного комітету, задати їм ці всі…, дати можливість їм поспілкуватися так як є оця можливість у Вікторії Юріївни і всіх інших членів Комітету економічної політики. Я зауваження сприймаю і буду виправлятися. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за таку жваву дискусію і порозуміння в залі. Підготуйте комітетом пропозиції, і ми тут же винесемо на Верховну Раду України звіт. 65-а, Роман Семенуха, будь ласка. 13:30:24 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, правка стосувалася внесення змін до статті, якою має бути регульований порядок проведення перевірок органами Антимонопольного комітету. повторного другого читання комітетом цю статтю було вилучено з проекту. І тепер порядок проведення перевірок пропонується визначати окремим підзаконодавчим актом. Проблема виключеної норми полягає якраз в тому, щоб перевіряючі органи мали дуже широке коло повноважень. Тепер це питання виноситься до окремого підзаконного акту, і незрозуміло насправді, в який спосіб і як це буде вирішено. Зокрема, правкою передбачалося запровадження додаткових гарантій захисту суб'єкта господарювання від зловживань членів комісії при проведенні перевірки. А саме, згідно з поправкою керівник об'єкту перевірки, інша уповноважена особа, в тому числі і особи, які надають правову допомогу суб'єкту перевірки, мають право бути присутніми під час перевірки і багато-багато чого іншого. Тому я все ж таки закликаю колег підтримати цю правку, це є дуже важливо з точки зору суб'єктів перевірки. Дякую. Бажання пана Семенухи для мене закон. Якщо він вважає, що треба поставити на підтвердження, я буду голосувати "за". Отже, прошу приготуватись до голосування, пане Роман. Ставлю на голосування правку 65-у. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати.

Рішення не прийнято, на жаль. Наступна правка 65-а, так? Острікова, будь ласка. 13:32:09 ОСТРІКОВА Т.Г. 66 правка відхилена. Натомість вона стосувалася внесення змін до статті, якою мав би бути врегульований порядок проведення перевірок органами Антимонопольного комітету України. Разом з тим, до повторного другого читання комітетом цю статтю було виключено з проекту. І тепер порядок проведення перевірок пропонується визначити окремим підзаконним актом. По суті цієї поправки. Нею пропонується надати керівнику об'єкта, що перевіряється, або іншій уповноваженій ним особі право безперешкодно фіксувати процес проведення перевірки чи кожну окрему дію за допомогою звуку та відеозаписувальних технічних засобів, не перешкоджаючи при цьому здійсненню такої перевірки. Відповідні заходи допоможуть представникам об'єкту, що перевіряється, запобігти порушенню їх прав або зафіксувати будь-які випадки перевищення повноважень з боку органу Антимонопольного комітету України. Дякую. Прошу підтримати. Дякую. Пане Андрій Володимирович, я вже вкотре це чую, ви знову відхилили правку депутата Острікової. Скільки це може тривати, поясніть чому. 13:33:10 ІВАНЧУК А.В. Шановний Андрій Володимирович, це, дійсно, дуже серйозне моє недоопрацювання. І я обіцяю, що в наступному скликанні українського парламенту я зроблю все можливе і неможливе, щоб такий фаховий народний депутат, як пані Тетяна Острікова, працювала не в Комітеті з питань податкової та митної політики, а я зроблю все можливе і неможливе, щоб вона була членом Комітету з питань економічної політики. Дякую.

Отже, колеги, добре, що це не із-за політичної позиції Острікової відхилена правка. Вона наполягає, щоб її проголосувати. Хто підтримує правку 66, прошу проголосувати.

Але я скористаюся цією нагодою не щоб ставити на голосування поправку свою, а щоб пояснити моє попереднє твердження, тому що, відповідаючи на твердження голови комітету, я критикую тут не роботу комітету. Ви зробили насправді велику роботу, я вдячна комітету за хороше друге читання. Я тут якраз критикую, на жаль, заполітизованість і неефективність наших контролюючих інституцій. І я думаю, що було б дуже добре і правильно дійсно, по-перше, запросити Антимонопольний комітет на профільний комітет провести там нараду і провести, ну, фактично поговорити про те, які зміни ще до законодавства будуть необхідні для того, щоб чітко врегулювати процедури. А, по-друге, можливо, було б також правильно заслухати звіт все ж таки комітету тут з трибуни Верховної Ради, заслухати, що зроблено і з точки зору імплементації нашої

На сьогодні немає довіри до Антимонопольного комітету, особливо після рішення, яке не було пояснено ні мені, ні колегам, ні громадянам України щодо закриття провадження по справі ДТЕК пана Ахметова, який мав і має, і контролює 75 відсотків ринку теплової генерації і 85 відсотків видобутку вугілля, Антимонопольний комітет вважає, що це не монополія і навіть не розглядав це провадження і його закрив. Оце треба було б пояснити з трибуни Верховної Ради. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні, так? Будь ласка, Іванчук Андрій Володимирович. Шановний пане головуючий і шановна пані Альона, знаєте, коли говорять про те, що комітет прийняв рішення по ДТЕКу, я хочу з вами категорично не погодитись. Тому що всі слухання відбувалися прозоро, були залучені всі фахівці, це все було під камерами. І про яку монополію можна говорити, коли виробники теплової електроенергії, неважливо, кому вона належить, тариф встановлюється національною комісією. Коли в Україні діє правило єдиного покупця і єдиного продавця, власники теплової генерації, навіть якщо би хотіли зловживати чи не зловживати своїм монопольним чи немонопольним становищем, у них немає такого механізму. І тому, не дивлячись на такий суспільний розголос, всі засідання Антимонопольного комітету і наш Комітет з питань економічної політики слідкував за тим, щоб це все відбувалося прозоро, 30 секунд. ІВАНЧУК А.В. Це рішення, воно підтримується не тільки в Україні, воно підтримується навіть з нашими європейськими партнерами. Я проводив консультації, і всі однозначно сказали, що там в принципі навіть немає предмету для того, щоб був якийсь монопольний зговір чи зловживання своїм монопольним становищем. От і все. Не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо коли її там просто немає. Ми повинні бути з вами як юристи вузько, професійно, сухо по закону приймати рішення. Дякую. Дякую вам. Ми надто повільно йдемо по поправках. Надіюся, щоб ми завтра не перейшли в надто довгий розгляд. Тому я закликаю авторів правок: вже коли принципова позиція, тоді наполягати на голосуванні. Отже, 68-а. Пташник, будь ласка, Вікторія. Колеги, я не буду ставити дану поправку на голосування, але, користуючись нагодою, я хочу повідомити наступне. Як я розумію, те рішення, про яке зазначали і пані Шкрум, і пан Іванчук, комітетом було антимонопольним прийняте з мотивацією про зарегульованість певного ринку. Я хочу наразі скористатися цією можливістю і нагадати Антимонопольному комітету про таку статтю як 15, яка говорить про антиконкурентні дії органів державної влади. І користуючись нагодою, я хочу попросити і звернутися до Антимонопольного комітету і попросити перевірити такий орган як НКРЕКП на наявність в їхніх діях власне порушення такого як антиконкурентні дії органів державної влади, тому що цю зарегульованість створила НКРЕКП. І потім дала можливість іншим таким компаніям, про які сьогодні йшла мова як ДТЕК власне уникати їхньої відповідальності і посилатися посилатися на зарегульованість на ринку. Тому я дуже буду вдячна, якщо ця справа буде порушена за статтею 15 Закону "Про захист економічної конкуренції". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Андрій Володимирович.

це абсолютно правильна позиція. Не треба перекладати з здорової голови на хвору. Тому ми повинні всі разом захищати український бізнес. А от правильно Вікторія Юріївна сказала, що це питання до того, як воно все функціонує, як регулюється державними органами. Оце правильна позиція. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за порозуміння. Де ви ще подискутуєте, як не на сесії Верховної Ради України. Як приємно, що ви знаходите порозуміння.

О.П. Дякую дуже. Я продовжу дискусію, шановні колеги, стосовно можливостей зловживання монопольним становищем завдяки діям чи бездіяльності Антимонопольного комітету і вашу дискусію в частині енергопостачальних компаній. Так, ми прийняли з вами закони, скрізь є ринки, але споживачі, які користуються цими послугами і купують ті чи інші енергоносії, насправді того ринку поки що не відчувають. коли мова йде про великий бізнес, вони мають можливість визначати постачальників, коли мова йде про малий і середній бізнес, коли мова йде про громадян, які купують ту чи іншу енергію, можливості вибирати у них немає, у них монополісти. І при цьому зараз хочу конкретно до Андрія Володимировича звернутися, до другого голови, стосовно того, чи у них є можливість зловживань. Я вам розкажу, як здають звіти суб'єкти підприємницької діяльності для того, щоб заплатити кошти. По-перше, уже в січні покупцям електроенергії в майже майже 10 областях виставили рахунки двічі за січень. І рішення по цьому нема. Це монополісти, які мають можливість виставляти рахунки двічі. І ти або сплачуєш двічі і потім чекаєш повернення коштів, або не сплачуєш і чекаєш, коли тобі підключать… коли коли тобі включать вдруге електроенергію вже відключену. Сьогодні міста, сказати, що не знають, що їм робити з відміненим нічним тарифом, чи це зловживання монопольним становищем, чи не зловживання. Я вважаю, що зловживання. Для того, щоб маленький підприємець міг заплатити за будь-яку енергію, він іде до свого постачальника, приносить йому особисто, ніжками, при тому, що у нас є різні засоби комунікацій, але в усіх містах і містечках приносить звіт, подає цей звіт з чергою в одному віконечку. Потім з цією чергою іде в іншу, здав, отримав папірець. З тим папірцем, щоб отримати рахунок, іде в інше віконечко, стоїть чергу. Таким чином, кожен підприємець втрачає на місяць один день для того, щоб здати звіти і отримати рахунки, за які треба заплатити. Я точно впевнена в тому, що це зловживання монопольним становищем. І тому, коли ми говоримо про те, що Антимонопольний комітет у нас має гарне обличчя, він має нові обличчя, там є достойні люди, які працюють і віддано працюють, але сумарно споживачі і малий, і середній бізнес, насправді, цього не відчувають. І це питання і до вашого профільного комітету, і до вас як до голови комітету. Тому що насправді, коли буде працювати Антимонопольний комітет так, як ми сьогодні всі говоримо, тоді малий і середній бізнес розвиватися і не буде залежати від монополістів енергопостачальників. Дякую. Дякую. Це були правки 69-а, 70-а, 71-а. Пане Андрій, по трьох правках виступала пані Оксана. Будь ласка, Іванчук. 13:43:17 ІВАНЧУК А.В. Шановна пані Оксана, дійсно, в Комітет з питань економічної політики, до мене особисто надходять дуже багато скарг на операторів розподільчих мереж електроенергії і газу. Дійсно, я знаю мого колегу пана Домбровського, що зараз в комітеті йде напрацювання законодавства, яке би це все врегулювало. І також я підтверджую те, що ми з 1 січня перейшли на нові правила на ринку електроенергії. Я знаю про цю проблему для міст з нічним тарифом і я вивчав цей досвід, як воно відбувається, наприклад, в Євросоюзі, тому що це приєднання України до Третього енергопакету. Я хотів би тільки одне вам прогарантувати не як голова комітету, а як ваш товариш, нам потрібно декілька місяців цього перехідного періоду, що стосується, щоб іменно оператори розподільчих мереж електроенергії це все впорядкували, і щоб, дійсно, міста мали можливість на нічний дешевий тариф оплачувати там вулиці і так Так само дуже багато проблем є з операторами розподільчих систем і з природним газом. Тому я ваше зауваження врахую. Ми обов'язково, я думаю, напевно, в березні місяці зробимо розширений круглий стіл з цієї проблематики, запросимо всіх учасників. Обов'язково на цьому засіданні буде мені допомагати пані Войціцька як самий основний фахівець з цих питань, і ми зможемо допомогти споживачам навести в цьому питанні порядок. Дякую.

Добре. Стосовно нічного тарифу. Я хочу скористатися гарантуванням голови Комітету з економічної політики стосовно того, що він збере нараду, і знайдемо рішення для його відновлення. Але це треба робити не в березні, а в лютому. Вибачте, тому що поки товстий схудне, то з худим буде щось інше. А містам сьогодні треба платити, їм сьогодні блокують подачу. Тому, будь ласка, в лютому. Дякую, дуже Андрію Володимировичу. І я хочу продовжити цю дискусію. Не буду говорити про монополістів, не буду зараз говорити про статтю 44-1. Я хочу повернутись до статті 37-1, де комітет підтримав… не підтримав, а залишив норму про те, що в тому разі, якщо Антимонопольний комітет не розглянув справу у визначений ним термін, справа закривається, і відповідно монополіст не відповідає за ті чи інші порушення, які можливі бути. Я в будь-якому випадку хочу скористатися тим, про що говорила сьогодні Вікторія Пташник, коли вона наводила приклади, що в Європі розслідування відбуваються протягом 9 років. У нас таких строків немає, але це можливо. І закриття справи у зв'язку з тим, що… у зв'язку з тим, що просто протягнути час, це створення знову ж таки тих самих корупційних умов для працівників Антимонопольного комітету. Тому дуже важливим для мене є те, що 15 і 16 поправки повинні були би підтримані, і стаття 37-1 в частині останнього абзацу "закриття справи" не може бути Я не наполягаю на голосуванні, тому що, ну, бачу, що в залі на даний момент немає 226 голосів. Але от 44-1 і 37-1, вони мали би бути в тих редакціях, які сьогодні обговорювалися цим залом. Дякую дуже.

це така, знаєте, медаль має дві сторони, Андрію Володимировичу. Перше питання, коли Антимонопольний комітет порушує справу проти порушника, підозріваючи його в монопольному якомусь зловживанні, монопольним становищем, ми даємо рік для того, щоб довести цю вину і покарати. Інше питання, коли говорять, що Антимонопольний комітет порушив справу, хоче довести цю вину і нічого не робить, рік пройшов, і він повинен закрити цю справу. Ви зрозумійте, Антимонопольний комітет має можливість проводити і 5, і 9 років розслідування, він може проводити слухання, але коли він вже виходить на порушення справи, то вибачте мені, будь ласка, це теж не може бути вічно. Можна вивчати матеріали, можна вивчати зловживання, можна … Антимонопольний комітет може 10 років працювати над якоюсь, наприклад, галуззю економіки, потім, порушивши справу, зобов'язаний за рік доказати вину,

хто зловживає монопольним становищем, хто порушує законодавство про конкуренцію. Тому давайте залишимо так, як комітет напрацював. Мені здається, що це дуже правильне, збалансоване рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ.

закон статтею 41-1". ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Володимирович? Ні. Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування правку 76-у народного депутата Сажко. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Колеги, наступна, 77-а. Соловей, будь ласка, 77 правка. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Знаєте, я вже неодноразово пропонував назвати… змінити назву Антимонопольного комітету з "антимонопольний" на "монопольний" комітет. Тому що в нас Антимонопольний комітет замість того, щоб боротися з монополіями, він їх де-факто своїми рішеннями узаконює. І є дуже багато, на жаль, таких прикладів. Чи змінить цей законопроект ситуацію в сфері монополії на ринку України? Абсолютно ні. Тому що Антимонопольний комітет, як і більшість регуляторів в Україні, були, є і залишаються, на жаль, політичними органами. Призначення як на посаду керівника, так і уповноважених Антимонопольного комітету здійснюється за політичними квотами. І тому, якщо ми сподіваємося, що цим законом ми врегулюємо ситуацію на монопольних ринках, ми глибоко помиляємося. Нам потрібно міняти ключовий системний Закон регулятора – Антимонопольний комітет України, забирати політичний вплив і тільки тоді ми зможемо добитися... І тільки тоді, коли ми заберемо політичний вплив з призначення керівництва Антимонопольного комітету, тільки тоді ми зможемо отримати реальну боротьбу з монопольними ринками в нашій державі. Дякую. Представнику мого рідного Покуття, моєму заступнику я хотів би сказати тільки одне, що наша країна дуже сильно змінилася. Чи я можу сказати, що вона змінилася достатньо для того, щоби ми могли сказати, що в нас краще, чим в Європі? Ні, але ми на цьому шляху з вами разом крок за кроком змінюємо і наше рідне Покуття, і нашу Україну. Тому даний законопроект, я з вами не згодний, він дуже сильно покращить роботу антимонопольного органу. я вважаю, що ми повинні всі його обов'язково підтримати, підтримати автора нашу колегу Вікторію Юріївну Пташник. І цей законопроект це буде, може, не

І не заходьте всередину "Блоку Петра Порошенка". Будь ласка, 79 правка, на підтвердження. Прошу включити мікрофон. Бєлькова. Бєлькова. Включіть мікрофон, будь ласка. Карточка є на місці, так? Включіть мікрофон. БЄЛЬКОВА О.В. Дуже дякую, пане Голово. І голові комітету хочу подякувати, і авторам всім, які подали поправки до цього законопроекту. Це дуже важлива дискусія. Дозволю собі нагадати, що коли ми приймали закон, наприклад, про ринок газу або про ринок електроенергії, Антимонопольний комітет був одним із тих органів, які сильно наполягали на власних повноваженнях. І тоді ну була група депутатів, які допомагали їм відстояти свої повноваження. А тепер, коли чиниться дискусія довкола таких політизованих або дуже важливих питань щодо ціни вугілля, щодо там певних тарифів, один на одного перекидають. Так от я нагадаю, що проблема природних монополій, вона неминуча. І саме тому у нас в нашій системі "Національне законодавство" є два органи, які несуть відповідальність солідарну за всі питання упередженості, об'єктивності і тарифів і зловживань природними монополіями або іншими монополіями. На сьогодні НКРЕКП відповідальний за те, яку ціну вугілля, як сформульована формула. Але ця формула… Я би дуже хотіла, щоб ми всі розуміли, що НКРЕКП несе відповідальність за формулу, яка лежить в основі ціни, наприклад, на вугілля, да. І тоді ми можемо позиватися до них, до економічної логіки їх обґрунтування. Разом з тим, ця ціна діє для всіх компаній, незалежно від форми власності. Але нещодавнє рішення Антимонопольного комітету обурило багатьох з нас, тому що нам вбачається, що є певні передумови, які не були враховані Антимонопольним комітетом. Дякую. Андрій Володимирович, перед тим, як вам надати слово. Ми рухаємося надто повільно по правках. Я звертаюся до всіх авторів правок. Якщо ми завтра ввійдемо в годинний розгляд, ми не зможемо повноцінно перейти, вчасно до питання змін до Конституції. Тому я дуже вас прошу, лаконічно, якщо можна, Для мене як для греко-католика неминуча тільки смерть. Тому треба життя жити правильно, чесно і достойно. 13:57:43 ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте, Добре, колеги. Далі в нас не так інтенсивно. 86-а. Не наполягають. 91-а. Не наполягають. Дякую за розуміння всіх авторів правок. 104-а. Не наполягає.

Давайте ми зараз вже просто визначимося, на якій правці ми завтра продовжимо роботу.

З якої, 130-ї завтра починати? 130-у тоді починаємо завтра. Тоді, колеги, хочу вам повідомити, що ми зупинилися на 130 правці. Завтра ми розпочнемо наш розгляд зі 130 правки. Автор – Олена Шкрум. Я прошу завтра їй бути вчасно в залі. ми з вашої правки розпочнемо, продовжимо обговорення. Я сподіваюсь, то займе не більше 30 хвилин. І я… лишається, якщо я не помиляюсь, 40 правок лишається. Всього 40 лишається. Я думаю, в півгодини мали би ввійти. Бо я нагадую, колеги, завтра після розгляду цього проекту закону ми переходимо до розгляду змін до Конституції з приводу визначення пріоритетними вступ України в Нато і ЄС. І в мене, колеги, до вас є заклик, це 300 голосів, конституційні зміни – це завжди величезна відповідальність кожного. Я прошу кожного з народних депутатів Я дуже сподіваюся, що завтра на один день ми оголосимо мораторій на будь-які інші питання, що завтра це історичне буде рішення без перебільшення, ми зможемо згуртовано брати участь в засіданні. Я впевнений, що роками кожен буде пам'ятати, як він голосував в цей день і по цьому питанню, яке, фактично, визначає, чи Україна є частиною євроатлантичного простору, чи Україна знов має ризик повернутися під вплив Російської імперії. І тому я впевнений, кожен патріот, кожен українець завтра буде в залі на робочому місці і візьме участь в голосуванні. І я хочу нагадати, що в розгляд ми ввійдемо орієнтовно о 10:30, після розгляду цього закону. Також я хочу звернутись до усіх голів комітетів, які ще не подали пропозиції до порядку денного, колеги, ми завтра маємо затвердити порядок денний сесії. Ті шість комітетів, які ще не подали, сьогодні мають засідання. Я звертаюсь до всіх чимшвидше в Апарат подати пропозиції, щоб ми врешті-решт могли завтра затвердити порядок денний сесії, і це знову ж таки всіх відповідальність, Верховної Ради України. Сьогодні ж я бажаю всім успішної і плідної роботи в комітетах. Від напрацювань, які будуть, буде залежати і розклад нашої роботи. Ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Іі завтра о 10 годині ранку всіх чекаю в сесійному залі для продовження нашої роботи. Дякую вам. Гарної роботи в комітетах. До завтра. Дякую